Доброго ранку! Прошу всіх заходити в зал, приготуватись до реєстрації. У нас сьогодні повна мобілізація. Ще не повністю це відчувається, але, я переконаний, що колеги всі підходять, підтягуються. Я прошу всіх заходити в зал, перейнятись відповідальністю.

Отже, прошу провести реєстрацію. І прошу зареєструватись.

І, шановні колеги, 75 років тому у лісі, між селами Сприня і Недільна розпочався великий збір представників різних українських політичних партій та організацій, які сформували тимчасовий парламент воюючої України, – Українську Головну Визвольну Раду. Очолив УГВР уродженець Полтавщини Кирило Осьмак. Секретаріат військових справ підпільного парламенту очолив головний командир УПА Роман Шухевич. В умовах кровопролитної боротьби проти двох окупантів нацистського і більшовицького без зовнішньої підтримки нашим видатним попередникам вдалось сформувати парламент для координації визвольної боротьби за незалежність України. Українська Головна Визвольна Рада – це ще одна неймовірна героїчна сторінка історії українського парламентаризму. Щиро вітаю з цією пам'ятною датою! Будьмо гідними нашої історії! І, колеги, я хотів би кілька слів сказати про сьогоднішній день. Якщо зараз можливо, хвилинку уваги. Я прошу всіх до уваги. Хочу нагадати: сьогодні заключний, фактично, день восьмої каденції Верховної Ради України, і перед нами стоїть дуже важливий і серйозний порядок денний. Я дуже просив би всіх народних депутатів цього дня бути максимально мобілізованими, не виходити із залу. І дуже велике прохання: мінімальне обговорення, бо ми інакше не встигнемо пройти всі питання. Я зараз вам розповім логіку сьогоднішнього дня. Я прошу всіх послухати, щоб потім не було запитань, який закон буде наступним. Отже, 10-10:30 – завершення правок до Виборчого кодексу про відкриті списки; 10:30-10:45 – доповідь керівника робочої групи Черненка. Вчора на сайті були вивішені всі правки, до яких робоча група пропонує повернутись. О 10:45 – виступи по одній хвилині від фракцій (10 хвилин). Після того три голосування, колеги: перше голосування – повернення до тих правок, які вам роздані, які пропонує робоча група; друге голосування – підтвердження цих правок і третє заключне голосування – за Виборчий кодекс з відкритими списками в цілому. 11 година – голосування за Виборчий кодекс, один з найважливіших документів нашого скликання. Тому я прошу всіх в цей момент бути в залі і прошу всіх підтримати. В кого є сумніви, проконсультуйтесь з членами робочої групи: з Черненком, Сидоровичем. Я прошу усіх сьогодні бути максимально мобілізованими і підтримати Виборчий кодекс. Після того, після Виборчого кодексу проект Закону про заручників (8205). Я переконаний, ми зможемо його прийняти швидко і без великого обговорення. Це є проект закону підготовлений Юрієм Шухевичем. Після того включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Увага, друзі! Ми включаємо в порядок денний сесії для прийняття рішення: перший закон – проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу відновлення повноважень делегації Російської Федерації у ПАРЄ. Її підписали майже усі члени делегації. Я впевнений, ця заява отримає підтримку. Потім два закони, які підготував Микола Княжицький, про запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації. Ці законопроекти стосуються тих каналів, які скуповує Росія через посередників в Україні, щоб цього не допустити, щоб ми змогли цей процес зупинити. Після того (увага!) про електроавтомобілі, пан Рябчин, який пропонує Рябчин проект закону. Потім про альтернативні джерела енергії. Домбровський, комітет, ваша пропозиція. Після того про шахтарів законопроект Михайла Бондаря підтримка шахтарів, які підтримують теж усі в цьому залі. Отже, ми їх включаємо в порядок денний сесії для прийняття рішення. Після того ратифікація Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ізраїлю. Після того, колеги, про старшинський склад, підтриманий комітетом проект закону, про військове капеланство, про режим спільного транзиту. І колеги, до обіду, до обіду, ми маємо ще розглянути звіт тимчасової слідчої комісії. І я дуже прошу Березу Борислава, щоб була мінімальна доповідь. Нам важливо рішення прийняти, а не 40 хвилин проговорювати. І тому, я думаю, перед другою годиною – 5 хвилин доповіді, голосування і прийняття звіту. Потім, колеги, ми розглянемо кадрове питання, яке підтримав комітет, про звільнення Клімкіна і про призначення Пристайка. Комітет підтримав. Рішення є. Дуже багато законів, колеги. Тому велике прохання: мінімум обговорення – максимум рішень. Щоб ми сьогодні змогли вийти з цього залу з високо піднятою головою. Нагадаю, о 14:15 – позачергова сесія, з якою до мене звернулись, два закони. Я дуже буду просити всіх під час позачергової сесії скорочена процедура, щоб ми змогли протягом 40 хвилин пройти обидва закони. Прошу всіх, колеги, до повної мобілізації і прошу всіх, колеги, голосувати відповідально, і підтримувати один одного по кожному закону. Після Виборчого кодексу. Отже, колеги, зараз я оголошую про продовження розгляду проекту Виборчого кодексу (3112-1). близько 20 правок. Я сподіваюся, протягом 15 хвилин ми зможемо завершити їхній розгляд, після того доповідь Черненка Олександра Миколайовича, після того по хвилині від фракцій і об 11-й, а, можливо, о 10:55 ми переходимо до прийняття рішення. Отже, запрошую до доповіді Черненка Олександра Миколайовича. з тих 4 тисяч 500 з лишнім поправок лишилося 27 і всі поправки стосуються "Перехідних положень". Але ми потім, коли будемо повертатися, є одна поправка, яка повністю дає редакцію "Перехідних положень" нову, яку робоча група рекомендує підтримати. Тому всі ці 27 поправок, я, робоча група рекомендує відхилити, тому що ми до цього повернемося. Тому давайте оперативно поставимо зараз на голосування, я навіть не буду виступати. По кожній з цих поправок робоча група – пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Пропозиція робочої групи відхилити.

О.М. Пропозиція відхилити робочої групи. ГОЛОВУЮЧИЙ. Попередня поправка була відхилена. А тепер визначаємося по 4535. Прошу визначатися.

Поправка відхиляється. Наступна – 4546. Автор поправки пані Гопко. Будь ласка, увімкніть мікрофон, вона просить слова. Доброго дня, шановні колеги! Я хотіла би запросити всіх до залу і сьогодні проголосувати Виборчий кодекс, що є одним із наших зобов'язань, які ми взяли і мали зробити ще до березня 2015 року. А також поінформувати, що сьогодні в порядку денному є ще Заява Верховної Ради щодо ситуації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, і я хотіла б, щоб ми це підтримали. Кадрові призначення, зокрема міністра закордонних справ, щойно комітет підтримав ці рішення. І також Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем. Я б хотіла, щоб ми на завершення цієї каденції, крім того, що ми ратифікували Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, є з Європейським Союзом, і завершили цю каденцію також із ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою… з Ізраїлем, яка сьогодні в порядку денному. І принагідно подякувати всім парламентарям, за, я вважаю, за одне із найуспішніших скликань, із справді не просто важливими реформаторськими, а революційними законами. Дякую дуже.

Робоча група також не підтримала дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Робоча група не підтримала дану поправку.

Поправка відхиляється. Вибачте, друзі, ми ставимо її на голосування, але, я думаю, що зала підтримає робочу групу, це я вже на автоматі. Прошу визначатися, друзі. Поправка, дійсно, відхиляється. Наступна поправка 4556.

Поправка відхиляється. Шановні колеги, із особливим почуттям і відчуттям я оголошую останню поправку до Виборчого кодексу – 4567. І по цій поправці ми надаємо слово автору поправки пану Левченку. (Шум у залі) Ну, неважливо, але пан Левченко вимагає слова. Будь ласка. Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я не автор поправки, але я хотів би звернути увагу як на цю поправку, так і на те, що роздано нам сьогодні в контексті цієї поправки на руки. Нам сьогодні роздано, що цю поправку треба буде викласти в такій редакції, що Кодекс набиратиме чинності з 1 грудня 2023 року. чесно кажучи, я вам скажу відверто, як людина, яка роками боролася за цей Виборчий кодекс, я, м'яко кажучи, обурений і дуже сильно здивований. А чому це 1 грудня 2023 року, перепрошую? що, місцевих виборів не планується в 2020 році проводити? Так, парламентські вибори будуть після цього терміну, але місцеві вибори ж у нас восени 2020 року і, навпаки, логічно перевірити, як система працює на місцевих виборах, зокрема, і провести вже за новими відкритими списками Тому я звертаю увагу на те, що це абсолютно неприпустимо і вимагаю, щоб у нас все ж таки Виборчий кодекс набрав чинності вже з 1 січня 2020 року. Дякую. Дякую. І нагадую принагідно шановному мною пану Левченку, що зараз ви порушили Регламент Верховної Ради України, тому що ви говорили не по поправці 4568. Не кричіть, будь ласка. Друзі, я прошу визначатися по поправці останній до Виборчого кодексу 4568. Я прошу сесійну залу зараз визначитися щодо цієї поправки.

Отже, колеги, нарешті, ми завершили розгляд усіх правок, і ми можемо переходити до кінцевого обговорення і до прийняття рішення. Отже, хочу наголосити, вчора було вивішено на сайті Верховної Ради України перелік правок, до яких комітет пропонує повернутися. Сьогодні зранку вони роздані усім народним депутатам України. В кожного з вас є розданий Виборчий кодекс. Ви можете переглянути, які саме з тих правок є визначені. Ми вчора проводити остаточні консультації. Велика кількість правок – це правда. Вони мають бути зачитані під стенограму з трибуни. Але я дуже прошу, колеги, хто ще з тим не розібрався, хоча я знаю, ваші юристи, ваші помічники розбиралися з цим протягом всіх тих тижнів і днів. Зараз голова робочої групи Черненко Олександр протягом 15 хвилин пояснить ключові моменти, які стосуються Кодексу. Потім по 1 хвилині – від усіх фракцій, щоб усі фракції підтримали свою підтримку Виборчого кодексу. І нагадую, в 11 годині ми переходимо до прийняття рішення, навіть о 10:55. Я прошу всіх в 10:55 прибути в сесійний зал і приготуватись до голосування. А зараз я надаю слово для виступу 15 хвилин – Черненко Олександр Миколайович. ще раз доброго дня, шановні колеги. Як сказав Голова Верховної Ради, дійсно оскільки під час розгляду всіх правок тут протягом останніх пленарних тижнів, так сталося, що всі правки – і хороші, і нехороші, і користі, і некорисні – були відхилені. Але низка правок, які підтримала робоча група, повірте, ми дуже довго про них дискутували і серед депутатів, і з громадськими організаціями, експертами. Дійсно, правки, які покращують цей документ, які його осучаснюють і які дійсно роблять його таким, що… який ми всі хочемо прийняти. Не мета ж – прийняти Виборчий кодекс, мета – прийняти якісний документ. Відповідно ті правки, які були відхилені, але на думку робочої групи, дуже важливі для якості Кодексу, я їх зачитаю, їхні номери. А зараз дуже коротко поясню, хай не всі, але основні ті положення, в які ми маємо повернутися. Перше. Багато правок, до яких ми повернемося, стосуються реєстру виборців. На жаль, так сталося, що в редакції першого читання записані дуже застарілі норми, які стосуються реєстру виборців. Вони писалися ще до Закону про єдиний Державний реєстр виборців. Тому тут близько ста правок з тих, що я зачитаю, якраз осучаснюють ці позиції. Більше того, вони йдуть на крок вперед. Наприклад, тут є правки, які дозволяють дистанційно в електронному кабінеті виборця виборцю змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Ми бачили, які ажіотажі були в нас в останні дні перед президентськими виборами, сьогодні перед парламентськими, в реєстрах виборців, у відділеннях реєстру виборців, коли люди йшли міняти місце голосування. Якщо ми приймемо ці поправки і приймемо цей документ, виборець зможе це зробити онлайн, тобто зайшовши на сайт в свій кабінет виборця, він зможе змінити місце голосування. Єдине, для цього йому треба буде мати електронний цифровий підпис, більшість наших виборців це мають. Ну, це один із таких моментів. Наступне, на що б я хотів звернути увагу. Деякі з цих правок пропонують закріплене… Ви розумієте, що мандати розприділяються в регіонах згідно набраних кандидатами голосів. Але багато фракцій і подали поправки, і так наполягали, щоб була така закріплена як би "незгораєма" кількість мандатів, які кандидати беруть, якщо вони навіть в регіональних списках не набрали не набрали підтримки. Тобто ми пішли назустріч цим побажанням і врахували поправку депутата Власенка, який закріплює таких десять "незгораємих" мандатів. Ще одне ключове, на що прошу звернути увагу, щоб потім не виникало питань.

рішення підтримати ту поправку, яка змінює виборчий бар'єр на 5 відсотків. Тому ця правка також тут є врахована. Наступний блок правок стосується правил ведення агітації. Враховані більшість правок голови Комітету свободи слова і інформації Вікторії Сюмар, яка дуже чітко своїми правками прописала вимоги вимоги до агітації у ЗМІ, в електронних ЗМІ в першу чергу, вимоги до програм агітаційних, до дебатів, щоби ці дебати не були маніпулятивними, а, власне, ну, виконували ту функцію інформування і усвідомленого вибору. Тому в частині проведення агітацій і використання засобів масової інформації цей Кодекс, ну, я вважаю, якщо ці поправки будуть враховані, є доволі серйозним кроком вперед. Наступне, наступне, що ключове, бо є дуже багато технічних редакційних правок, на які б я не хотів наголошувати. А, і ключове те, що вже викликало сьогодні дискусію, і ми до цього повернемося, коли будемо голосувати, я її повністю зачитаю, щодо "Перехідних і прикінцевих положень". Шляхом консультацій між фракціями ми дійшли компромісу, що дія, Кодекс цей вступає в дію з 1 грудня 2023 року, тобто на наступні чергові парламентські і президентські вибори. ці парламентські ми вже не встигаємо, тому, ну, це логічна, логічна така правка. І це з ключового, що я хотів сказати. власне, під стенограму хотів би зачитати номери цих правок, коротку суть яких я щойно виклав. Отже, власне, робоча група пропонує повернутися до голосування з метою врахування таких правок: 1, 2, 3, 14 – я називаю номери правок – 1, 2, 3, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 31, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 67, 73, 74, 77, 78. Колеги, це займе деякий час, ці правки у вас роздані, але ми мусимо по процедурі пройти, тому, тому прохання цю процедуру витримати. 79, 80, 81, 83, 90, 98, 107, 120, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 134, 140, 141, 149, 150, 151, 156, 159, 162, 165, 170, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 190, 192, 193, 194, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 240, 243, 245, 246, 247, 251, 255, 261, 263, 268, 272, 275, 280, 283, 285, 287, 288, 290, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 317, 318, 321, 334, 337, 338, 342, 345, 346, 348, 350, 352, 355, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 376, 379, 382, 384, 385, 386, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 403, 404, 407, 410, 411, 412, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 431, 434, 435, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 451, 452, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 468, 472, 473, 474, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 501, 502, 503, 508, 514, 517, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 537, 539, 540, 541, 544, 546, 547, 548, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 564, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 584, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 598, 600, 602, 603, 604, 608, 610, 611, 615, 619, 621, 626, 627, 645, 649, 652, 660, 663, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 683, 684, 685, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 717, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744, 745, 751, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 772, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 787, 793, 794, 795, 796, 797, 797, 798, 799, 801, 802, 804, 805, 806, 808, 810, 816, 817, 825, 839, 844, 851, 854, 855, 857, 862, 866, 870, 879, 890, 893, 897, 910, 911, 912, 917, 928, 953, 955, 972, 976, 977, 980, 989, 997, 1003, 1006, 1007, 1010, 1014, 1017, 1020, 1024, 1025, 1027, 1032, 1033, 1034, 1039, 1045, 1051, 1052, 1054, 1055, 1057, 1059, 1060, 1061, 1065, 1066, 1068, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1078, 1082. Це ще навіть не половина, колеги. 1094, 1096, 1101, 1102, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1127, 1132, 1133, 1137…

1166, 1169, 1173, 1176, 1182, 1186, 1190, 1193, 1196, 1197, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1211, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1232, 1248, 1248, 1255, 1256, 1259, 1260, 1261, 1262, 1266, 1270, 1278, 1279, 1280, 1282, 1285, 1288, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296, 1301, 1305, 1308, 1311, 1318, 1340, 1346, 1350, 1351, 1352, 1353, 1364, 1365, 1366, 1369, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1385, 1389, 1383, 1396, 1397, 1400, 1400, 1402, 1407, 1412, 1422, 1425, 1430, 1431, 1432, 1438, 1448, 1450.

ГЕРАЩЕНКО І.В. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, зараз ми передамо слово члену комітету профільної робочої групи Владиславу Голубу, який продовжить читати поправки. А потім, коли вже буде в нас резюмуюча частина, до до трибуни повернеться наш основний доповідач Олександр Черненко. Будь ласка, пане Голубе, під стенограму, ви продовжуєте зараз, з тієї поправки, на якій зупинився пан Олександр, для того щоби ми врахували це під час підсумкового голосування. Дякую, шановна пані головуюча. Продовжуємо правки, які робоча група рекомендує включити. 1499, 1502, 1503, 1504, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1515, 1517, 1520, 1522, 1525, 1526, 1527, 1536, 1538, 1540, 1541, 1543,

1586, 1588, 1589, 1591, 1594, 1595, 1599, 1600, 1603, 1614, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1626, 1627, 1633, 1634, 1640, 1641, 1647, 1648, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1662, 1663, 1664, 1668, 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1683, 1684, 1686, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1713, 1715, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731, 1733, 1735, 1736, 1736, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1749, 1755, 1757, 1761, 1762, 1767, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1778, 1779, 1784, 1784, 1787, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814, 1815, 1818, 1823, 1824, 1825, 1828, 1833, 1840, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855, 1857, 1858, 1866, 1870, 1877, 1882, 1887, 1888, 1889, 1894, 1897, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, хвилинку. Колеги, я порадився з юристами, у всіх є роздані номери. Ми їх можемо читати ще 20 хвилин. Тому у всіх роздані, і я оголошу ті, які роздані номери правок. І зараз прошу Черненка ще про "Перехідні положення" – 5 хвилин. І, колеги, через 5 хвилин переходимо до голосування. Я прошу всіх заходити в зал. Через 5 хвилин, як я й попереджав, ми переходимо до прийняття рішення. Зараз про "Перехідні положення" Черненко 5 хвилин, і ми переходимо до голосування. Будь ласка. Так, шановні колеги, як я вже казав, ключова правка, крім, ну, ті, які вам роздані, це 4568. Вона стосується "Перехідних положень". Я би, давайте я, все-таки, би їх зачитав. Ключове, знов же я наголошую, і про це говорив, щоби всі почули. Глава ХIV "Перехідні та прикінцеві положення". Цей Кодекс набирає чинність з 1 грудня 2023 року. Це ключова поправка. Окрім: положення частини дванадцятої статті 25 цього Кодексу в частині функціонування Єдиного державного реєстру реєстру фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів, яке набирає чинності з моменту початку функціонування такого Реєстру. Друге. Визнати такими, що втратили чинність з дня набрання чинності цим Кодексом: Перше. Закон України "Про вибори Президента України".

Третя частина. Виборчий процес, який розпочався до набрання чинності Книгою третьою цього Кодексу, здійснюється у порядку, який діяв до набрання чинності Книгою третьою цього Кодексу. Мається на увазі, ті місцеві вибори, які розпочали за старою системою, вони до наступних чергових за такою системою проводяться. У разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в загальнодержавному окрузі, до набрання чинності цим Кодексом, заміщення такого депутата відбувається в порядку, який діяв до набрання чинності цим Кодексом. У разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному окрузі, до набрання чинності цим Кодексом, призначення та проведення проміжних виборів відбувається у порядку, який діяв до набрання чинності цим Кодексом. Вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Крим, депутатів Севастопольської міської ради, депутатів районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад та міських, селищних, сільських голів на території Автономної Республіки Крим, а також депутатів обласних рад окремих районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад і міських, селищних, сільських голів та рад об'єднаних громад не проводяться в Автономній Республіці Крим, а також в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, перелік яких визначений у Постанові Верховної Ради України від 17 березня 15-го року "Про визнання окремих районів, міст, селищ, сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування". Члени Центральної виборчої комісії, призначені відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію", продовжують здійснювати свої повноваження протягом строку, на який їх було призначено. Дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, призначених відповідно до Закону "Про Центральну виборчу комісію", відбувається відповідно до положень цього Кодексу. У разі дострокового припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії, новий член Центральної виборчої комісії призначається відповідно до положень цього Кодексу. Восьме. Кабінету Міністрів: у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Кодексом; у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом затвердити нормативні акти, які визначають: Технічні вимоги до офіційного веб-сайту Центральної виборчої комісії; Порядок використання формату спрощеного читання. Дев'яте. Центральній виборчій комісії: у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Кодексом; у місячний строк з дня набрання чинності Кодексом затвердити: Порядок проведення консультацій з громадськістю, утворення і функціонування експертної групи Центральної виборчої комісії; Положення про регіональні представництва Центральної виборчої комісії; Порядок загального інформаційного забезпечення загальнодержавних та місцевих виборів; Порядок та обсяги використання доступних форматів інформації для виборців з інвалідністю; Текст роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Десяте. Національному банку України: у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом; у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом затвердити порядок: відкриття і закриття рахунків виборчих… …надання відомостей про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках; повернення добровільного внеску, що надійшов на рахунок виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу, чи його частини; здійснення контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу; надання установою банку інформації про надходження та використання коштів виборчого фонду. Отже, це я зачитав ті "Перехідні положення", які пропонуються правкою 1468. Шановні колеги, були зачитані і у вас роздані на руках ті правки, які робоча група рекомендує прийняти. І так само ті "Перехідні положення", які робоча група рекомендує прийняти.

Я хочу наголосити, що комітет дав перелік тих правок, до яких робоча група, до яких рекомендує повернутися і підтримати. Отже, в кожного на руках є перелік тих правок. Колеги, я дуже прошу всіх зараз зайти в зал, приготуватися до голосування. У нас буде три голосування. Перше буде – повернутися до правок. Друге буде – підтримати правки. І третє буде голосування безпосередньо за Кодекс. Я прошу усіх заходити в зал, приготуватися до голосування.

Отже, колеги, тепер, як я і обіцяв, по хвилині від фракцій. Ні, колеги. 11-а година. По одній хвилині. БПП – Артур Герасимов. Приготуватися – Максим Бурбак. По одній хвилині, і переходимо до голосування.

життєво важливих реформ, завдяки яким Україна стане повноцінним членом європейського співтовариства з розвиненою демократією на рівні демократичних країн світу. І сьогодні я закликаю всі фракції парламенту об'єднатися і підтримати Виборчий кодекс, де відкриті списки до виборів, це є надважливим. І тому я звертаюся до кожного народного депутата, до всіх фракцій і груп парламенту з проханням підтримати цей Виборчий кодекс. Дякую. 30 секунд, будь ласка, завершіть. Все, ви завершили. Будь ласка, слово надається лідеру фракції "Народний фронт" Максиму Бурбаку – одна хвилина. Шановні колеги! Верховна Рада, відповідно до Регламенту, має завершити розгляд проекту Виборчого кодексу. Це дуже важливий закон. Ми з вами обіцяли його суспільству. "Народний фронт" завжди вимагав відкритих виборчих списків. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти. Вимога ухвалити відкриті списки є практично в усіх передвиборчих програмах. Підтримка закону в цій залі має бути майже стовідсотковою, або ж не обманюйте виборців і скажіть, що ви хочете зберегти стару виборчу систему. Володимир Зеленський також обіцяв відкриті списки своїм виборцям. Тож мусимо напружитися і ухвалити Виборчий кодекс, щоб Президент міг його якнайшвидше підписати. До початку наступної виборчої кампанії в парламенті вже має повноцінно діяти пропорційна система з відкритими списками. Часу лишилося не так багато, колеги. Фракція "Народного фронту" безумовно підтримує цей Виборчий кодекс, і не лише тому, що він напрацьований нашими колегами. Цей законопроект є прогресивним і відповідає європейським стандартам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. До слова запрошується представник фракції "Опозиційний блок". Хто буде від вас виступати? Шановні колеги. Будь ласка, пан… Ігор Шурма. Будь ласка, я не побачила за спиною Мірошниченка. Перепрошую, будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, "Опозиційний блок" без сумніву буде підтримувати даний законопроект, по-перше, тому що це є відхід від мажоритарної системи. Друге: це є крок до майбутнього формування ідеологічних партій, а значить, і до політичної відповідальності, бо її сьогодні немає. Сьогодні всі, хто має відповідати за стан справ у країні – БПП, "Народний фронт" – повтікали по інших партіях, і сьогодні політичної відповідальності не несуть за те, що є в країні. Але я можу сказати ще інакше. Ми сьогодні проголосуємо і, не виключено, приймемо. Але наголошую при всіх тих, хто є в залі на першому і на другому поверсі, ви повинні знати, рішення комітету немає, робоча група щось напрацювала. Але ми зобов'язані, Верховна Рада, працювати по Закону "Про Регламент Верховної Ради України". Ми його приймемо, але я наголошую, щоб він запрацював, потрібно буде його дуже багато доопрацьовувати. "Опозиційний блок" буде підтримувати даний законопроект. Дякую. Дякуємо за позицію вашої фракції. Будь ласка, до слова запрошується фракція "Самопоміч". Пан Сидорович, просимо вас. Шановні колеги народні депутати! Шановні глядачі! Ніхто не вірив, що це може статися, але 7 листопада 2017 року Верховна Рада проголосувала, 226 голосів. Зараз, 11 липня 2019 року, ми маємо шанс увійти в історію України як той парламент, який вперше прийняв Виборчий кодекс, який вперше провів кодифікацію виборчого права, який відмовився від мажоритарки і не просто відмовився від мажоритарки, а запровадив відкриті пропорційні списки. Цей момент істини – момент нашої відповідальності за ті обіцянки, які давалися у 2014 році. Я хочу вірити, що навіть ті, хто зараз сумнівається, чи ті, хто думають, як голосувати за цей Виборчий кодекс, зрозуміють, що потім, коли пройде час, вони будуть себе запитуватися, а що я зробив 11 липня 2019 року, щоби змінити майбутнє країни? Кожен з нас, з народних депутатів, ті, хто зараз є у сесійній залі, мають… Кожен з тих, хто зараз знаходиться в сесійній залі депутатів, має шанс долучитися до побудови сильної демократичної країни, яка буде успішною. Я вас прошу, закликаю і переконую, підтримайте цей Виборчий кодекс… Дякуємо за позицію вашої політичної сили. І, будь ласка, запрошується до слова лідер Радикальної партії і цієї ж фракції Олег Ляшко. Упродовж багатьох років українцям розказують про те, що хочуть подолати корупцію, і замість того, щоб реально подолати корупцію, створюють антикорупційні органи, платять мільйонні зарплати, а корупції менше не стає. А ті органи, які фінансуються за рахунок коштів українців, перетворюються на інструменти політичної боротьби. Чому в Україні не стає менше корупції? Дві причини. Перша – політична виборча система. Друга – відсутність незалежного суду. Прийняття Виборчого кодексу – це реальна боротьба з корупцією. Тому що, коли на мажоритарці платять по 2-3 мільйони доларів для того, щоб отримати мандат, потім приходить сюди, до Ради, і грабує тих же людей з бюджету, залазячи в кишеню до кожного українця. Тому наша команда голосує за новий Виборчий кодекс. Це є реальне подолання корупції. І друге, чого ми вимагаємо – прямих виборів суддів, для того, щоб нарешті отримати незалежний суд. Дві ключові умови – незалежні політики і незалежний суд

Шановні друзі, я думаю, що народ України визначився, який закон потрібен, тепер залишилось визначитись залу. Партія "Батьківщина" так само визначилась. І коли ми наполягали на тому, щоб один із перших пунктів коаліційної угоди був пункт про відкриті виборчі списки, ми вважали це як ключовий момент, який змінить політичну систему держави. На жаль, це питання розглядалося 5 років, 5 довгих років. Той перший пункт коаліційної угоди, накінець-то, попав в сесійну залу. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей закон. І ми вважаємо, що це реальна зміна ситуації і реальна зміна, коли корупція зникне з виборчого процесу. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Зараз я прошу всіх народних депутатів, хто є в ложах, хто в кулуарах, зайти в зал Зараз у нас буде історичне голосування. Це ключовий масштабний документ – закон – який приймає Верховна Рада України восьмого скликання. Тому я прошу всіх зайняти робочі місця. І прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити, щоб всі, хто знаходиться в кулуарах, зайшли в зал. Також я прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. У нас буде три голосування. Перше – повернення до правок, які були вам роздані, які вивішені на сайті Верховної Ради України. Друге голосування – підтвердження цих правок. І третє голосування безпосередньо за Виборчий кодекс. І я звертаюсь до всіх, колеги. За кожним нашим голосуванням, за кожним голосом буде слідкувати українське суспільство. Зараз, через кілька хвилин… Я прошу змобілізуватись. Давайте об'єднаємо весь зал, незалежно від партій, незалежно від фракцій. Це для суспільства необхідна виборча система з відкритими списками. Це необхідно для майбутнього формування влади. Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, про відкритість влади, ми маємо дати інструментарій і механізм, як обирається найвищий законодавчий орган України – Верховна Рада. Тому я розраховую на кожний голос в цьому залі, на підтримку кожного. І я прошу всіх, колеги, приготуватись до голосування. Прошу всіх бути на робочих місцях. У нас голосів є буквально обмаль для прийняття рішення. Тому кожен голос буде мати величезну вагу. Готові? Осуховський, верніться в зал. Отже, уважно, відповідально приймаємо рішення. Отже, перше голосування, колеги. Пропонується повернутись до правок, які запропонувала робоча група, яка близько 10 місяців працювала над кодексом. Пропозиція – повернутися до їхнього розгляду. Друге голосування буде – підтримати. Отже, треба голосувати "за", треба підтримувати. Я прошу, колеги, всіх і кожного проголосувати і підтримати. Отже, перше голосування за повернення до правок, які були вам роздані, які вивішені на сайти Верховної Ради України. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Кожен голос. Голосуємо! Підтримуємо! Голосуємо, колеги! Підтримуємо! За-209 Прошу по фракціях показати. Прошу всіх заходити в зал, колеги. Я прошу подивитися по фракціях. Колеги, "Блок Петра Порошенка" – 63, "Народний фронт" – 38 (це якась помилкова позиція, я переконаний, що має бути більше),

Колеги, я прошу змобілізуватись, не всі встигли проголосувати. Зараз ще раз поставлю на голосування. Я прошу подивитися по фракціях голів фракцій і змобілізувати особовий склад. 39 голосів позафракційні. Колеги, прошу всіх приготуватись. Голосуємо! Голоси є, просто треба змобілізуватись. Готові? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду правок, які вам були роздані. Я прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. На це голосування дивиться сьогодні вся Україна. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, за повернення до правок. Голосуємо. Підтримуємо. Кожен голос, колеги. Голосуємо.

4 голоси, не встигли підійти, 4 голоси, подивіться по фракціях. Чекаємо. Колеги, подивіться, я зачитаю по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 68, "Народний фронт" – 40, "Опозиційний блок" – 17, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 16, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні - 38. Колеги, 4 голоси. Я говорю всім, хто йде на вибори зараз, цього не пробачить суспільство, якщо ми не проголосуємо і не підтримаємо. Нам не пробачать виборці, чи будуть депутати на мажоритарних округах, чи вони йдуть по списках. Тому я прошу дуже відповідально максимально змобілізуватись, зайти в зал, 4 голоси. Я прошу подивитись голів фракцій, кого немає, переконати, і я прошу усіх підтримати, колеги, підтримати. буде негативне голосування, я буду публікувати в "Голосі України" кожен голос і кожну позицію. Я прошу колеги, всіх зайняти робочі місця – 4 голоси. Не виходьте з залу, навпаки, заходіть в зал. Отже, підійшли? Олег? Скільки секунд? Одна людина. Підійшли, можемо голосувати? Отже, колеги, підійшло четверо народних депутатів, ще одного дочікуємося, підійде з секунди на секунду. Вже є, Олег! Вже є! Де вже Олена… Є. Отже, колеги, кожен голос, прошу зараз максимально змобілізуватись, три голосування. Прошу всіх приготуватись і бути на робочих місцях. Отже, колеги, я звертаюсь з великим проханням до кожного народного депутата, зараз вирішується честь восьмого скликання Верховної Ради України. Я прошу кожного проголосувати і підтримати. Отже, перше голосування, колеги. Я прошу повернутись до тих правок, які запропонувала робоча група, які вам роздані і вчора були вивішені на сайті Верховної Ради України. Перше голосування – повернення. Потім – підтримка правок, потім – сам Виборчий кодекс. Я прошу зайти в зал. Щойно вийшов Унгурян. Поверніть Унгуряна в зал. Максим, Унгурян вийшов, нехай вернеться в зал. Отже, перше голосування – повернення. І я прошу кожного взяти участь в цьому голосуванні. Максим, все, є? Ну, поверніть їх. Отже, колеги, приготувались. Зал мобілізований. Зал в готовності. Перше голосування – за повернення до правок, які роздані народним депутатам і опубліковані на сайті. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос. Кожен голос. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Колеги, кожен голос. Побратими, підтримайте. Голосуємо. Ярослав, підтримайте.

"Народний фронт" – 38. Було більше. Що відбувається, колеги? Що відбувається?

"Опозиційний блок" – 15. Колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Я звертаюсь до усіх фракцій, до своїх колег, до колег з "Блоку Петра Порошенка", до колег з "Народного фронту", до колег з "Батьківщини", Радикальної партії, "Самопомочі". Це наше зобов’язання в коаліційній угоді, це наше зобов’язання перед суспільством. Я звертаюсь до всіх з великим проханням. За цим голосуванням будуть слідкувати у всіх куточках України і наші виборці. Я дуже прошу, колеги, підтримати. Я дуже прошу змобілізуватись. Я дуже прошу зараз, зараз звертаюсь до всіх – підтримати, колеги. Прошу зайти в зал. Я хочу нагадати, що, згідно Регламенту, до правок я можу ставити безконечну кількість раз, повернення до правок. Я прошу усіх зайти в зал і приготуватись. Невже ви, колеги, не відчуваєте і не розумієте, який це буде ляпас кожному з народних депутатів, якщо ми не проголосуємо? Готові? По фракціям, готові? Отже, я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутись до правок. Я прошу голосувати. "Народний фронт", БПП, я прошу голосувати, я прошу підтримати. За повернення, голосуємо. Голосуємо. Підтримуємо. Голос до голосу, кожен голос. Підтримуємо. Підтримуємо, колеги. Кожен голос, голосуємо.

в залі є голоси. Я прошу не виходити з залу. Нам бракує 10 голосів. В залі є голоси, колеги. Це було публічне зобов'язання усіх фракцій, які йшли на вибори. Це публічна позиція усіх фракцій. Колеги, усі будуть нести відповідальність. Прошу усіх запросити в зал. Максим Бурбак, можна? Пане Максим. Бурбак! Я прошу, на секунду, підійти голів фракцій. Отже, Артур Герасимов, Максим Бурбак, на секундочку до мене, якщо можна. Якщо можна, підійти до мене. Герасимов.

Я звертаюся до всіх народних депутатів, особливо до мажоритарників. Я знаю, що мажоритарники мають застереження. Але хочу наголосити, ця система є, оптимальна для тих людей, які мають авторитет в своєму окрузі і в своїй області.

Я прошу подивитись кого ще немає в залі і запросити в зал, підходять ще люди. Я хочу ще одне голосити, ви бачите всі закони, які є далі. Просто порядок денний посиплеться, якщо ми не вийдемо на позитивне голосування. Ні, люди розійдуться, ми будемо голосувати і приймати рішення. Я прошу всіх зараз відставити політичні амбіції, протиріччя і підтримати. Отже, прошу зайняти робочі місця. Готові, так? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до правок.

Отже, колеги, ми всі голосуємо, так? Так. Отже, перше голосування, кожен голос – повернення до правок. Прошу підтримати, прошу проголосувати повернення до правок. Голосуємо, підтримаємо, друзі! Підтримаємо, голосуємо. Голосуємо.

максимально змобілізуватись, я буду ставити ще на голосування, я хочу наголосити, згідно Регламенту я маю на це право – повертатися до правок. Я прошу зараз… Ні, за повернення можу ставити без повернення. Так, дайте більше голосів. Дайте більше голосів, колеги.

Отже, колеги, приготувалися? Прошу всіх приготуватися. Я наголошую ще раз для мажоритарників: ця система дає величезну перспективу, ця система дає величезну підтримку. Колеги, ми маємо сьогодні прийняти Виборчий кодекс. Я прошу всіх, колеги, зараз підійти один до одного, знайти правильні слова, переконати тих колег, які не голосують. Послухайте мене, колеги, підтримайте! Отже, я ще раз ставлю на голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Наголошую, повернення до правок я можу ставити стільки раз, скільки вважаю за необхідне. Я прошу приготуватися. Голови фракцій! Будь ласка, Артур Герасимов, Максим Бурбак. прошу максимально змобілізувати фракції. Отже, голосуємо за повернення до правок. Прошу всіх підтримати, прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Прошу підтримати повернення до правок. Голосуємо, підтримуємо! Колеги, кожен голос! Прошу підтримати! Голосуємо!

Колеги, 6 голосів. А невже ви не відчуваєте, колеги, от невже ті, які не голосують, не розуміють, яка буде відповідальність в кожного? Невже ви не розумієте, ті, які сьогодні не натискають цю позицію "за", що це буде ганьба на всіх і на цих виборах, і після виборів? Коли опублікують в "Голосі України" голоси, хто як голосував, це буде ганьба кожного. Невже ви того не усвідомлюєте? Це рішення історичне, яке ми чекали, до якого ми готувалися 2 роки. Як можна так в цей момент, коли, фактично, ми завершуємо нашу каденцію, славетну восьму каденцію, як можна так ставити під удар, під сумнів наш авторитет, всю нашу роботу за 4 роки? Колеги, що з вами відбувається? Як можна після стількох років підготовки так себе повести? Шість голосів, які є в залі, які просто тихенько сидять і не голосують, не виходять на брифінги і не говорять на брифінгу, що ми "проти", на брифінгах усі – програмах всіх партій було "за", в Коаліційній угоді було "за", а зараз підло, підло ви сидите і не голосуєте. Я іншого слова не скажу, це підлість. Я прошу всіх, колеги, згадати наш обов'язок перед людьми, перед суспільством... Подивитися в очі один одному і проголосувати, колеги. Цієї ганьби в цьому залі не буде. До всіх, хто поважає мене, хто знає мене, це правильна система голосування, найкращій Виборчій кодекс, найбільш прогресивний на всьому... з усіх країн Європи. Він оптимальний і для списочників, і для мажоритарників. Колеги, я прошу всіх відкинути підлість, лукавство і проголосувати зараз. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу всіх бути на місцях. Голосуємо, прошу всіх підтримати, голосуємо. Я прошу всіх приготуватися до голосування. Я прошу кожного зараз взяти участь в голосуванні і проголосувати. Я прошу, колеги, всіх сісти на робочі місця і проголосувати. Перше буде голосування за повернення до правок, які підготувала робоча група. Я прошу зараз кожного підтримати повернення до правок. Отже, перше голосування. Кожен голос має вагу, кожен голос! Прошу голосувати. Прошу підтримати повернення до правок. Голосуємо. Підтримаємо, колеги, 226. Підтримуємо, голосуємо. Кожен, голосуємо! Підтримуємо. Кожен голос!

"Партія "Відродження" – 3, позафракційні – 39. 39 - позафракційні! Отже, я прошу всіх зараз про підтримку. Три голоси – це зовсім не багато. Зайшли вже троє депутатів. Будь ласка, займіть місця і візьміть участь в голосуванні. Отже, займіть місця, зараз ми вийдемо на 226. Три голоси. Побратими, підтримайте мене! Оленка, підтримайте, просто підтримайте. Скажіть справа, зліва. Просто підтримайте зараз. Це буде ганьба для всіх нас, це буде для всіх дуже погано. Підтримайте мене, друзі! Я прошу вас, побратими, підтримайте! Отже, є голоси, так? Зайшло ще четверо депутатів. Дякую вам. Дякую. Отже, приготувались, приготувались. Перше голосування. Всі на місцях робочих. Перше голосування. Я прошу повернутися до правок, які були озвучені робочою групою. Отже, колеги, кожен голос! Прошу підтримати повернення. Колеги, голосуйте. Будь ласка, друзі. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо. Підтримуємо. Кожен голос. Кожен голос! Підтримуємо. Голосуємо. Голосуємо.

Хто мінусує? По фракціях. Ну, підійшло ж четверо депутатів. Будь ласка, не виходіть. Сергій, не виходи. Сергій, я прошу. Я прошу, вже зараз буде голосування. Хто дає мінус?

Прошу приготуватись до голосування. Чому? Ви ж на всіх погоджувальних радах закликали Виборчий кодекс підтримати. Чому? Чому? Ну ви ж закликали всюди! Прошу, колеги, не виходіть з зали, зайдіть в зал. Ну, я ж бачу, хто дає мінус. Ну, ви даєте мінус три голоси. Чому? "Народний фронт" дав плюс три голоси. БПП дало плюс три голоси. Колеги, прошу зайти в зал. І прошу, не робіть цього, не бавтеся з тим. ну коли ви забираєте три голоси, це позбавляє нас шансів. Отже, прошу всіх зайняти робочі місця.

Отже, кожен голос має вагу. Я прошу всіх, хто є в залі, підтримати. Перше голосування, повернення до правок. Прошу голосувати, прошу підтримати за повернення до правок. Колеги, кожен голос, уважно, кожен голос. Не відходіть від робочих місць. Голосуємо "за", голосуємо, підтримуємо. Марія, Сергій, голосуємо, підтримуємо, кожен голос. "За" голосуємо, підтримуємо, голосуємо! Голосуємо. Як же можна під час голосування?... Ви ж ходите по залу під час голосування. Як можна з такою зневагою до закону! Будь ласка, будьте на робочих місцях. – треба голосувати, треба підтримувати. Я прошу, колеги, 6 голосів. По фракціях покажіть, по фракціях, будь ласка. "Народний фронт" – було 43, було 43, "Блок Петра Порошенка" – було 68. Нам бракує 6 голосів, колеги. "Опозиційний блок" – було 17, ну, було 17, вас у залі є 17. Ну, бракує 6 голосів. Теж суспільство бачить, хто бавиться і віднімає голоси, це ж бачать усі і дивляться на вас усі. В залі є голоси. Я прошу зараз не ходити по залу, а бути на робочих місцях. Отже, Марія, Віка, хто відійшов від робочих місць, – поверніться, будь ласка, займіть робочі місця. Оленко, не виходіть, будь ласка. Оленко, підтримайте, підтримайте, я прошу вас. Підтримайте, хто не додав, 3 голоси, і займіть робочі місця. Ви не розумієте, які будуть ризики від цього неголосування. Отже, готові? Всі на місцях? Марія, Віка, я прошу, зупиніть дискусії, на місця. Отже, Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись. Я прошу всіх бути на робочих місцях, не вести дискусії під час голосування. Отже, перше голосування. Повернутись до розгляду правок. І я дуже прошу, я дуже прошу всіх підтримати, не віднімайте голоси, підтримайте. Підтримайте, колеги. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Кожен голос за повернення до правок. За повернення. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Голосуємо. Виходимо на 226. Підтримуємо.

Ні, ми будемо голосувати. Ми будемо приймати рішення. Це лукавство, те, що зараз відбувається в залі. Це лукавство. Я прошу, колеги, в залі є голоси. Це підлість і лукавство. Отже, я прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал.

Отже, колеги, займаємо робочі місця. Я хочу нагадати, кожна з політичних партій, яка йшла на вибори, обіцяла проголосувати за відкриті списки. Суспільство бачить, хто відмінусовує голоси. Суспільство бачить, на кому буде відповідальність, якщо ми не вийдемо на 226. Нікого не вдасться обдурити. І це буде оцінка дуже жорстка всього українського суспільства, наших міжнародних партнерів і, зрештою, усіх наших виборців. Я прошу зараз, колеги, не бавитись, це ж чітко видно, як деякі фракції віднімають по кілька голосів, коли бачать, що ми підходимо до вирішальної цифри. Хтось здумає когось обдурити, це не вийде. Я прошу всіх зайти в зал. Прошу кожного зайняти... Не виходьте з залу, зайдіть в зал, колеги. Кожен голос має вагу. Прошу приготуватись до голосування. Прошу всіх зайти в зал.

Отже, усі на місцях. Отже, переходимо до голосування. Колеги, прошу всіх зайняти робочі місця. Голосуємо. Підтримуємо. Побратими і друзі, підтримаємо. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за правки. Я прошу під час голосування усіх бути на робочих місцях. Я прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, я всіх прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Кожен голос. Підтримуємо. Переконайте, хто є поруч з вами. Підтримуємо і голосуємо. Голосуємо за повернення до правок. Голосуємо! Підтримуємо!

Колеги, я хочу вам наголосити всім, хто чекає наступні закони, зараз, окрім всього іншого, ви збиваєте і розгляд наступних законів.

Я прошу вас, дайте 3 голоси. Всі, що є в залі, підтримайте. "Народний фронт", треба "Блок Петра Порошенка", треба 68 – і ми виходимо на рішення. Отут є секрет. "Батьківщина", треба на 3 голоси більше, і ми виходимо на рішення. Отже, колеги, ми можемо це зробити? Будь ласка, займіть робочі місця, займіть робочі місця. Отже, готові? Дякую! заходимо в зал, колеги, сідаємо. Підтримуємо! Всі, хто турбуються за наступні закони, зараз голосуємо за Кодекс. І, колеги, зараз ми маємо вийти на 226. Всі на робочих місцях. Я прошу всіх зараз проголосувати позитивно. Я прошу своїх колег, прошу всі фракції зараз проголосувати. Оксана, карточка з вами чи ні, Оксана? Сироїд, карточка з вами? Макс… 43 голоси, 43. Є карточка там. Голосуємо. Отже, перше голосування за повернення. Артур, 68! Голосуємо за повернення до правок. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Кожен голос, колеги, кожен голос! Голосуємо. Підтримуємо. "Батьківщина", 18. Голосуємо, підтримуємо. Кожен голос. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо! Підтримуємо! Колеги, вирішальне голосування. Голосуємо!

в залі є голоси. Ви не розумієте, яку помилку допускають ті, хто не голосують. Дайте всі 3 голоси. Я прошу, колеги, зайти в зал, зайняти робочі місця, ми маємо в залі голоси. Деякі люди займають нечесну позицію. Нам зараз треба дуже просто. Нам треба, щоб фракції дали стільки голосів, як давали. Щоб дав "Блок Петра Порошенка" 68, щоб "Народний фронт" дав 43, щоб "Опозиційний блок" дав 19, щоб "Відродження" дало 3, щоб "Батьківщина" дала 17 і ми вийдемо на рішення. І ми вийдемо на рішення. Зараз у цю хвилю просто треба не займати нечесної позиції, треба бути чесними до людей і до виборців, і до громадян України. Прошу приготуватись до голосування, прошу зайняти робочі місця. Отже, усі на місцях? Готові? Всі з карточками? Не виходіть із залу. Несторе, не виходіть із залу. Отже… Сергій, будь ласка, поверніться. Готові, так? Прошу усіх зайняти робочі місця. Я чекаю. Я чекаю. Будь ласка. Я чекаю, поки всі повернуться. 43, брати, друзі, підтримайте. Переконайте кого можливо, зараз ми маємо вийти, зараз маємо вийти на голосування, колеги. Пішли. Можемо, так? Отже, колеги, перше голосування. Повернення до правок робочої групи. Іра, будь ласка, всі на робочих місцях, перше голосування за повернення. Я прошу кожного проголосувати і підтримати. Прошу, Іра, голосувати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Сергій! Пашинський! Сергій Пашинський! Сергій! Все, голосуємо, підтримуємо за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати, кожен голос. голосуємо, підтримуємо, кожен голос, 68, 43 – фронт, 3 – "Відродження", 18 – "Батьківщина". Голосуємо, підтримуємо, колеги, підтримуємо, кожен голос, підтримуємо, голосуємо. Нехай це буде вирішальне голосування, голосуємо. Підтримуємо, колеги.

Отже, колеги, 4 голоси, 4 голоси. Ми все одно сьогодні проголосуємо Кодекс. Ми все одно його сьогодні проголосуємо. Все, що ми зараз робимо – це ми відтягуємо розгляд законів про заручників, про капеланів, про шахтарів, про електроавтомобілі, про сонячні електростанції. Ми просто зараз їх відтягуємо. Це безглуздо, це безсенсово, це не мудро, хлопці. Ми будемо голосувати і голосувати поки не приймемо Виборчий кодекс з відкритими списками. Мені дозволяє Регламент повертатись до правок. І ваше відтягування, і ця позиція віднімати голоси є нечесною і безсенсовою. Я, до речі, прошу всіх, хто чує нас, кого немає в залі, прибувати в зал всіх народних депутатів. Я прошу всіх зараз зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Колеги, треба просто повторити свій результат, який ми вже давали. Прийшов Мельничук. Будь ласка, 4 голоси. Прошу всіх зайти в зал. Прошу приготуватись до голосування. Мельничук, поверніться в зал. Голосуємо, так? Зайшло як мінімум 5 чоловік, як мінімум. Прошу приготуватись до голосування. Так, зайшло в зал 6 чоловік. Не виходіть з залу, поверніться в зал. Зараз 4 голоси бракувало, в зал зайшло 5 народних депутатів. Прошу всіх приготуватись. Зараз буде вирішальне голосування. В залі є голоси. Підтримайте. Проголосуйте, колеги. Отже, перше голосування – повернення до правок. Я прошу кожного бути на робочих місцях і я прошу кожного проголосувати за повернення до правок. Голосуємо. Підтримайте, колеги. Займіть чесну позицію. Підтримайте, проголосуйте. Голосуємо за повернення до правок. Кожен голос. Уважно. Голосуємо. Підтримуємо. Чекаємо Оксану. Голосуємо. Пане Микола, голосуємо. Давайте, голосуємо. Хто мінусує, покажіть, будь ласка, по фракціях. По фракціях покажіть. "Блок Петра Порошенка" – 64, "Народний фронт" – "Опозиційний блок" – 15 (було 19). Хлопці, було 19. Це нечесно. На кожній Погоджувальній раді ви виступали з вимогою. "Самопоміч" – 25, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 13 (було більше, я говорю чесно), БПП давало більше – 68 було, "Фронт" давав більше – було 43. "Батьківщина" давала більше, "Опозиційний блок" давав більше. Я прошу партію "Удар" підтримати і проголосувати, колеги. Я прошу депутатів від партії "Удар" проголосувати і підтримати. Я прошу максимально змобілізуватись. Я прошу "Народний фронт". Я прошу своїх побратимів, з якими ми пройшли всі часи. Ми і на Майдані говорили про відкриті списки. Ми обіцяли це людям. Я прошу зараз поступити з честю і з гідністю. Я прошу всі фракції, нам бракує кілька голосів. Кожен голос має вагу, кожен голос. Я хочу подякувати позафракційним, які дають величезну кількість. Давайте зараз проголосуємо. "Відродження", дайте три голоси.

Отже, давайте зараз всі об’єднаємось і чесно проголосуємо. Давайте, колеги! Я прошу підтримати повернення до правок. І давайте, колеги, підтримаємо. Артур, Максим, голосуємо, підтримуємо. Прошу підтримати і проголосувати. Голосуємо, підтримуємо. Всі дають максимально зараз, голосуємо. Голосуємо. Степан, Барна, проголосуємо.

"Народний фронт" – 39, "Опозиційний блок" – 19. Має бути 19 на табло, "Опозиційний блок", має бути 19. "Фронт", має бути 43.

Шановні колеги, дозвольте звернутися, будь ласка, до вас. Я хочу нагадати, що протягом трьох сесійних тижнів ми разом з вам розглянули 4568 4568 поправок. Також дозвольте нагадати і фракціям, які представляли коаліцію, які були в опозиції, що в виборчих програмах всіх шести політичних сил, які зайшли до нинішнього парламенту, був пункт про відкриті відкриті виборчі списки. І сьогодні це стосується виконання цього пункту як депутатів, які балотуються, кандидують на наступних виборах, так і тих, які вирішили піти в політичну відпустку чи взагалі вирішили не займатися більше політикою. Але тим не менш, друзі, ми маємо виконувати наші виборчі обов'язки. Тому я хочу звернутися до сесійної зали з наступним. Колеги, давайте покажемо, будь ласка, кожен, в першу чергу сам собі, що ми готові дотримуватися виборчих обіцянок, це надзвичайно важливо. Неголосування зараз за відкриті виборчі списки, воно не є ударом тільки по певним політичним силам, воно є персональним, особистісним ударом по кожному політику, який не виконує зараз свої виборчі обіцянки. Я дуже прошу, колеги, і дякую тим політичним партіям і політикам, які голосують зараз. Це і "Блок Петра Порошенка", і "Народний фронт", і "Опозиційний блок", і "Самопоміч", і "Батьківщина", і фракція Радикальної партії Ляшка, і група "Відродження", і "Воля народу", і позафракційним депутатам, які тиснуть кнопку "за". Але ми з президії просимо ще раз оголосити максимальну мобілізацію, всіх повернутися на робочі місця і підтримати. Спочатку повернення до поправок. Друге голосування – це голосування поправок. І третє голосування – це вже безпосередньо за Виборчий кодекс, щоб підсумувати таким чином роботу нашого останнього місяця і по поправках, і кількох років по Виборчому кодексу. І поряд стоїть народний депутат Чумак, який є мажоритарником, він говорить про те, що мажоритарники прогресивні також за Виборчий кодекс. Друзі, давайте дослухаємося до цієї позиції, будь ласка. Шановні колеги, я дуже прошу повертатися до сесійної зали, до своїх місць. І повірте, всі мажоритарники, які активно працюють на округах, вони точно виграють тільки від голосування за цей Виборчий кодекс. Тому що він дає прив'язку до округу, він дає презентацію політика на своєму виборчому окрузі, але він дає і політичний окрас, ідеологічну позицію, платформу для кожного політика, що також є важливим. Шановні колеги, ми зараз повертаємося до голосування, ще раз дякуємо кожному, хто голосує "за". І просимо переглянути свою позицію, хто утримувався, хто мав застереження. Будь ласка, друзі, дуже просимо. Отже, колеги, зараз ми маємо вийти на 226. Я прошу всіх зайти в зал, приготуватись. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я хочу нагадати, що була обіцянка принаймні не агітувати не голосувати. Я прошу всіх зараз... Руслан, Руслан, пане Руслан, ми обіцяли загальну підтримку. Отже, зараз голосуємо. Я прошу всіх приготуватися до голосування, я хочу всіх підтримати, колеги. Цю підлість ніколи не пробачить українське суспільство. Нікому, ні одному зараз! Ми даємо максимальну кількість голосів. Я прошу всіх проголосувати зараз. Отже всі на місцях? Я прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, зараз ми вийдемо на позитивне голосування. Я пройшовся по фракціям, всі підтвердили і сказали, що зараз будуть підтримувати. Зараз вирішальне голосування. Я прошу, кожен голос. Зараз я можу розраховувати? 19 голосів. Максим – 43 голоси!

я прошу зараз, є в залі голоси. Зараз, колеги, я прошу приготуватися. Зараз ми вийдемо на рішення. Будь ласка, займаємо місця, заходимо всі в зал. З лож поверніться в зал. Я продовжую засідання до завершення розгляду питання. І зараз ми маємо вийти на позитивне голосування. Підтримуємо? Голосуємо, хлопці? Всі готові? Готові – так? Я ставлю на голосування першу пропозицію: повернутися до правок. І кожен голос зараз буде матиме велику вагу. Підтримайте, три голоси, як ми домовлялися. Проголосуйте, колеги. Оленка, проголосуйте! Отже, колеги, зараз ми вийдемо на позитивне голосування. Кожен голос! Голосуємо за повернення до правок. Прошу підтримати, прошу проголосувати! Голосуємо! Голосуємо! Зараз – позитивне голосування. Голосуємо! Володя, щоб встигнути! Голосуємо! Підтримуємо всі і кожен. Підтримуємо!

Зайшов Тетерук. Я продовжив засідання, я продовжив. 216. Отже, все дуже просто: "БПП" – 65 (треба 68), "Народний фронт" – 40 (треба 43). "Опозиційний блок" – 19. Вас було 19, вас в залі є 19, я прошу 19 проголосувати. Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 13 (було більше, було більше). "Відродження", ви обіцяли 3 голоси – є 1. "Воля народу" – 2, дякую. Позафракційні – 39 (було 40). Я прошу усіх зайняти робочі місця. Запросіть тих, кого нема. Прошу приготуватися до голосування. Заходимо в зал, а не виходимо. Прошу приготуватися до голосування.

Колеги, в залі є голоси, ми можемо зараз... Колеги, це безглузда позиція. Я прошу усіх зараз взяти участь в голосуванні, в залі є голоси. Я прошу, колеги, усіх зараз приготуватися і вийти на позитивне голосування. Я наголошую, ми ставимо під удар і всі наступні закони. Я прошу усіх зараз проголосувати, зайняти робочі місця. Оленка, проголосуйте, проголосуйте "за". Барна, проголосуйте "за". Я прошу усіх зараз приготуватися до голосування. Отже, можемо проголосувати. Я нагадую: "Опозиційний блок" – 19, "Фронт" – 43, БПП – 68 – і ми вийдемо на позитивне голосування. прошу всіх підтримати, колеги. Голосуємо за повернення до правок. Прошу кожного проголосувати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Підтримуємо! Виходимо на 226. Голосуємо. Підтримуємо. Підтримуємо. Голосуємо.

Увага! Всі на робочих місцях. Кожен голос! Не дай Боже, зараз хтось дасть мінус! Не дай Боже зараз! Я прошу всіх підтримати Виборчий Виборчий кодекс України № 3112-1. Також підтримати всі правки, всі правки, до яких ми повернулись, зразу одночасно їх і підтримати. зауваженнями, які зачитав під стенограму Черненко з трибуни Верховної Ради України. З тими пропозиціями, які були зачитані з трибуни Черненком, і підтримуючи всі правки, які були названі, за Виборчий кодекс в цілому, хлопці. Це вирішальне голосування. Не дай Боже, хтось поступить підло! Голосуємо чесно! Голосуємо для українського суспільства! За Виборчий кодекс! Дякую "Батьківщині"! Дякую "Батьківщині" за голоси! Отже, Виборчий кодекс в другому читанні і в цілому з правками Черненка під стенограму, з техніко-юридичними правками голосуємо. Підтримуємо. Всім дякую! Кожен голос має значення! Голосуємо. Підтримуємо! Голосуєм, колеги. Кожен голос! Не підведіть. Голосуємо, підтримуємо.

230 – за! Виборчий кодекс прийнято! (Оплески) Я вітаю цей зал Верховної Ради України. Це було непросто. Я дякую усім! Я дякую "Блоку Петра Порошенка". Я дякую "Народному фронту". Я дякую "Опозиційному блоку". Я дякую Радикальній партії, "Батьківщині", "Самопомочі".

Вітаю, друзі, це перемога! Слава Україні! Колеги, зараз у мене є пропозиція голосувати далі. Як ви дивитесь на те? Скасувати перерву і голосувать. Як дивитесь? Попробуємо! Зараз ПАРЄ, зараз електромобілі, зараз важливі питання, давайте спробуємо. Спробуємо. Хто за те, щоб працювати без перерви о 12:00-12:30, прошу проголосувати. Хто за те, щоб голосувати без перерви, прошу проголосувати. Голосуємо.

я розумію, всі були в стані високої емоційної напруги, але наша робота продовжується, і в нас попереду надважливі, без перебільшення, надважливі закони. Я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити всіх депутатів у зал. Я прошу голів фракцій запрошувати всіх депутатів у зал.

розклад. Ми, звичайно, на годину перетягнули, це вибиває нас з графіка. І хочу вам зараз оголосити наступний розклад. Наступний стоїть у нас проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України. Ні, ще не виходьте, пане Юрій, ще не виходьте. Для нас було би оптимальним, якби ми змогли вийти на скорочену процедуру. Це було би дуже і дуже добре. Для того треба 150 голосів. Потім, колеги, ми переходимо до розділу "Включення до порядку денного та прийняття рішення". І першим у нас стоїть звернення по ПАРЄ, які підготували і голова делегації, і, фактично, всі члени делегації підписали це звернення до… І Комітет закордонних справ його підтримав. Потім два проекти Закону про прозорість електронних засобів масової інформації, закони, які мають нам дозволити заборонити купівлю українських каналів російським бізнесом і грошима держави-агресора. Потім – альтернативні джерела енергії. Закон про електромобілі. Хочу нагадати теж, що в нас сьогодні ратифікація Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. І також про старшинський склад і про режим спільного транзиту. Близько десяти законів, на які в нас є вже година Тому я буду до всіх звертатись, щоб ми їх приймали без довгого обговорення. Доповів автор, сказав позицію комітету – і голосуємо. І дуже прошу всіх мене підтримати в цьому аспекті. Я знаю, як були наголоси на тому, що треба проводити обговорення, ми інакше не встигнемо, у нас інакше не буде шансів. І дуже важливо перший закон розпочати зі скороченої процедури, для того треба 150 голосів. Я дуже розраховую і сподіваюсь, що всі будуть з розумінням підходити до сьогоднішнього дня і до голосування. Я прошу голів фракцій запросити усіх депутатів в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради запросити усіх народних депутатів в зал.

Отже, колеги, наголошую, перший Закон про заручників. Моє велике прохання, скорочена процедура, 150 голосів. Окрім того, я хочу вам повідомити, що надійшла пропозиція від "Блоку Петра Порошенка", яка була озвучена на Погоджувальній Раді, щоб ми сьогодні запросили на засідання Верховної Ради України на заслуховування керівництво Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Заступник голови Національної ради Фещук Уляна Юріївна готова прибути в зал. Але ми маємо проголосувати 150 голосів, щоб ми отримали доповідь про стан на медіаринку, про скупівлю каналів російськими агентами впливу. І я думаю, що буде підтримка в залі, і щоб ми запросили сьогодні на звіт Фещук Уляну Юріївну. Але спочатку Закон про заручників. Отже, прошу всіх приготуватись, ми переходимо до наступного питання порядку денного до проекту Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами (8205). І я прошу всіх підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу всіх зайти в зал. Друзі, колеги, нам буде кожен голос важливий. Якщо можна, покличте з урядових лож, щоб в зал зайшли. ложі, гостьової ложі, поверніться, треба 150 голосів, на одну хвилинку. Колеги, прошу всіх зайти в зал і взяти участь в голосуванні. Отже, я прошу проект Закону 8205 за скороченою процедурою. Я прошу всіх підтримати, хто є в залі, усі фракції, усі депутати. Прошу підтримати за скорочену процедуру. Голосуємо.

я пояснюю дуже просто: якщо ми не входимо в годинний розгляд, це означає, що ми не встигнемо розглянути наступні закони. Все банально і просто. Це і є організація роботи Верховної Ради України. Я прошу голів фракцій подивитися, кого нема і запросити в зал. Якщо можливо, я звернусь і попрошу кожного з фракцій, зайдіть в кулуари, покличте всіх, хто в кулуарах. Запросіть всіх в зал. Прошу всіх зайти в зал. Хлопці, кому не складно, пройдіться по кулуарах. Микола, Михайло, якщо не важко – по кулуарах зібрати, добре? Ми кожну хвилину будемо рахувати сьогодні. Тому я прошу всіх підтримувати мене. Прошу всіх мене підтримувати сьогодні. По кулуарах і запросіть всіх в зал, голови фракцій, допоможіть. Артур Герасимов, Максим Бурбак, допоможіть. Допоможіть зібрати. Отже, 150 голосів. Хто утримувався, не утримуйтесь. Підтримайте скорочену процедуру. Це буде правильно і чесно. Будь ласка, займаємо робочі місця. Сьогодні без пауз. Це наші години заключні, нашої каденції. Друзі, давайте всі зайдемо і займемо робочі місця. Нам кожна хвилина на вагу золота. Я прошу всіх підтримати мене. Отже, я нагадую. Перший закон про заручників. І моє прохання підтримати розгляд за скороченою процедурою. Я прошу всіх зайти в зал і взяти участь в голосуванні. Підтримуємо українських заручників. Не на ефірах їх треба підтримувати, а тут, в залі своїм голосуванням. Прошу всіх зайняти робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію розглянути проект Закону про заручників (8205) за скороченою процедурою. Я прошу знову ж повернутися і підтримати, колеги. Журжій, підтримайте, будь ласка. Журжій, Мірошніченко, підтримайте. 2 голоси за скорочену, підтримайте, будь ласка. Проголосуйте за скорочену, колеги. Голосуємо, підтримуємо за скорочену. Голосуємо. Підтримайте, колеги, це мудро і правильно. Підтримаємо українських заручників. За-127 Я не розумію тих, хто не голосує. Тих, хто чекає Закон про шахтарів, чому не голосують. Тих, хто чекає Закон про сонячні батареї, чому не голосують. Ми ж просто до них не дійдемо. Хто чекає про транзит, чому не голосують. Я того не розумію. Я прошу всіх зараз зайти в зал і підтримати мою пропозицію. Прошу всіх зайти в зал і всіх, хто в залі є, проголосувати. Інакше воно не працює, друзі. Інакше порядок денний буде збитий. Будь ласка, всіх прошу зайти в зал і підтримати. Готові? Всі переосмислили свою позицію? Всі перейнялись відповідальністю? Отже, зараз кожен голос. Прошу підтримати пропозицію, щоб проект Закону 8205 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу всіх і кожного проголосувати і підтримати. Уважно! Кожен голос. Голосуємо! Підтримуємо! Підтримуємо українських заручників. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо, колеги.

Динаміка дуже висока. Але ще бракує 4 голоси. Чотири голоси, заходіть в зал. Будь ласка, центральна, зайдіть в зал, будь ласка, не виходіть. Андрій, не виходіть, верніться, будь ласка. Отже… Пане Максим, чекаємо. Так, будь ласка. Отже, колеги, зараз я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях (8205) ми розглянули за скороченою процедурою, і нам важливий кожен голос, кожен голос. Прошу всіх підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, підтримуємо, колеги, кожен голос. Підтримуємо, за скорочену процедуру. Прошу проголосувати. Підтримуємо. Голосуємо. Кожен голос. Підтримуємо. Голосуємо. увага, підтримайте, колеги, кожен голос. За-155 Рішення прийнято. Дякую вам. І я запрошую до доповіді народного депутата України Шухевича Юрія-Богдана Романовича. Пане Юрій, будь ласка.

стосується незаконно ув'язнених заручників, полонених, які знаходяться і на непідконтрольній нам території, а так само в Росії засуджені. Наприклад, Карпюк, Сенцов і такі інші. Я запропонував цей закон тому, що вже ця проблема виникла, давно виникла. І ми дуже часто говоримо, всі опікуємося, всі любимо їх, шануємо, а тим часом, коли були обміни, вони опинилися в дуже тяжкій ситуації, дуже багато з них. І тому даний законопроект направлений для того, щоб вирішити їх проблеми. Законопроект складається з двох частин. Перша частина – це правова частина. І друга частина – це є соціальні гарантії цих людей. З чого вони складаються? Соціальні гарантії складаються: перше – медико-психологічна реабілітація даних людей; їм матеріальна допомога, яка заключається в тому, щоб надати мінімальну місячну зарплату за кожен місяць, якій вони були в неволі і третє – це є тимчасове житло, відновлення на роботі і податкові… податкові… перепрошую, не податкові, а кредитні канікули. Закон обговорений суспільством з родинами в'язнів, незаконно засуджених. І я прошу, тому щоб всі проголосували за закон. І поскільки там немає якихось таких правок і так дальше…

прав людини національних менших і міжнаціональних відносин Немирю Григорія Михайловича. Колеги, через 3 хвилини голосування. Я прошу усіх запросити в зал. Подивіться, кого немає, щоб всі були в залі через 3 хвилини. Через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Отже, прошу, пане Григорій, і прошу всіх запросити в зал. Будь ласка. 12:49:45 НЕМИРЯ Г.М. Дуже важливо, щоб сьогодні було в першому читанні підтримано цей законопроект з трьох причин. Ми чули в цій залі багато виступів на захист українських політв’язнів, заручників, полонених. Але виявляється, що для держави України де-юре їх не існує, тому що нема такого правового статусу. Тому мета цього закону визначити правовий статус цих осіб, які незаконно позбавлені волі, є заручниками або засуджені на тимчасово окупованих територіях та за межами України. Друге – визначити порядок надання такого правового статусу. І третє – це соціальне питання, це захист їх соціальний та членів їх сімей. Комітет з прав людини підтримав цей законопроект ще в грудні минулого року. І я розумію бажання автора, щоб сьогодні можна було його проголосувати і в цілому. наполягає, з огляду на необхідність доопрацювання, щоб ми мали ще можливість доопрацювати його до другого читання. Але чому треба приймати саме сьогодні. З двох причин. Якщо сьогодні цей законопроект буде проголосований в першому читанні і за основу, це дозволить новому складу новообраної Верховної Ради продовжувати його розгляд до другого читання. І друга причина, чому треба сьогодні голосувати, – оскільки він передбачає видатки в бюджеті, то такі видатки мають бути передбачені і на поточний рік, і в бюджеті наступного року. Саме тому від імені Комітету з прав людини я звертаюся до представників всіх фракцій підтримати цей законопроект сьогодні в першому читанні і за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, подивіться по фракціях, кого нема, і запросіть в зал. Я сьогодні буду називати. Я, колеги, часто говорив, де наші народні депутати? Єврооптимісти. Єврооптимісти, я дивлюсь на ваші місця і переймаюсь песимізмом страшним. Бо про заручників треба говорити не в ефірах, а в робочому залі працювати. Отже, колеги, прошу усіх заходити в зал. Хто мене чує, хто знаходиться в буфеті, повернутися зараз в зал. Я даю ще 2 хвилини, щоб усі були на своїх робочих місцях. Отже, зараз 2 хвилини Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. І за 2 хвилини голосуємо. Прошу усіх повернутися в зал, 2 хвилини. Шановні колеги! Я хочу, насправді, подякувати сесійній залі, що в питаннях підтримки заручників ми завжди займали спільну позицію. Але, дійсно, прийшов час, щоби закріпити законодавчо статус і військовополонених, і заручників, незаконно утримуваних, політв'язнів, і законодавчо закріпити ту допомогу, яку останнім часом держава, слава Богу, надавала родинам. Це, зокрема, юридичний супровід. Це, зокрема, соціальна виплата для того, щоби родини могли просто прожити в час, коли годувальник знаходиться в окупації, в тюрмі. Друзі, я прошу підтримати в першому читанні цей законопроект. Він потребує певного доопрацювання. Але я переконана, що нова Верховна Рада оперативно вже в вересні проголосує його в другому читанні. І принагідно, я хочу сказати, що в питанні звільнення заручників не може бути влади і опозиції. Тут має бути спільна наша позиція, як це завжди було ці 5 років. Я хочу сказати, що ми, команда Петра Порошенка, багато робили для звільнення політв'язнів Кремля, заручників на окупованих територіях, і ми щиро бажаємо новій владі так само прогресу і успіху в звільненні наших моряків і всіх незаконно утримуваних Росією. Ми хочемо нагадати, що Російська Федерація, країна-агресор, сьогодні утримує 24 моряки, десятки наших хлопців і жінок на окупованій території, більше 70 кримських татар і українців в тюрмах Кремля в Російській Федерації. Всі вони мають бути звільнені. Але їх родини мають відчути, що ми про них дбаємо, що є гроші, щоби доїхати до тих в'язниць Сибіру і провідати наших, щоби зібрати якусь там передачу, щоби був юридичний супровід, щоб була, головне, потім психологічна, медична допомога і реабілітація. Останні роки ми надавали все це в якомусь такому ручному режимі, але воно має бути закріплено законодавчо. І я дуже прошу підтримати цей законопроект пана Шухевича і мого співавторства. Серед співавторів якого представники всіх депутатських фракцій: і пан Немиря, і представники "Самопомочі", і "Блоку Петра Порошенка"… 30 секунд, будь ласка, вибачте, будь ласка, імені Левка Лук'яненка, і вже перші родини політв'язнів Кремля отримали виплати по премії для політв'язнів Левка Лук'яненка, по цій стипендії. Це дуже і дуже важливо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх покинути ложі і гостьові, і урядові, і повернутися на робочі місця. Я прошу всіх зайти в зал і Апарат Верховної Ради прошу повідомити народних депутатів, що ми переходимо до прийняття рішення. Я дуже переконливо ще раз прошу повернутися з урядових лож в зал. Пані Тетяна, я дуже прошу повернутися на робоче місце. Острікова Тетяна, я прошу повернутися на робоче місце. Друзі, хто знаходиться в ложі, я прошу повернутися на робоче місце. "Самопоміч" самоорганізуйтесь, поверніться на робочі місця. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Я ставлю на голосування проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами (№ 8205) за пропозицією комітет за основу, за основу. Прошу всіх проголосувати, підтримати українських заручників, підтримати комітет і автора Шухевича Юрія-Богдана Романовича. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо! Голосуємо. 12:57:21

Я прошу всіх запросити в зал. Я наголошую, колеги, це проект Закону про українських заручників, українських політв'язнів, які зараз за Україну, за український інтерес перебувають у тюрмах країни-агресора. Я не розумію, як під час такого голосування можна не бути в сесійному залі. Я зараз поставлю на повернення. Я прошу всіх максимально змобілізуватися, запросити, кого немає, повернутися в зал. Отже, звертаюся до голів фракцій запросити всіх депутатів у зал. Будь ласка, прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Я ставлю зараз пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про заручників, засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами – 8205. Я прошу підтримати пропозицію повернутися до розгляду Закону про заручників. Прошу всіх проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо і підтримуємо українських заручників. Голосуємо, підтримуємо! Кожен голос! Голосуємо!

не підтримати тих людей, які зараз в ці хвилини перебувають по тюрмах, які чекають підтримки найвищого законодавчого органу держави? Як можна не бути в залі під час цього голосування? Я прошу зараз, колеги, друзі, ще раз комусь вийти в кулуари і запросити всіх в зал. Хто може, хто відчуває цю важливість, я прошу вийти. Так, я попрошу і Михайла попрошу. Так, ми не голосуємо поки. І Миколу попрошу запросити депутатів в зал. Зараз дам наказ закрити буфет сьогодні, просто закрити його. Прошу з кулуарів всіх запросити в зал, запросити переконливо. Отже, прошу усіх приготуватися до голосування і зайняти робочі місця. Прошу голів фракцій максимально допомогти, допомогти, не виходити із залу, навпаки, в зал заходити.

Отже, я сподіваюсь, зараз ми назбираємо необхідну кількість голосів. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Будь ласка, заходіть, займаємо робочі місця. Підтримаємо заручників українських, так? Голосуванням, а не тільки ефірами, своїм обов'язком і своїм голосом. Будь ласка, заходіть в зал. Триває робота Верховної Ради України. Я прошу усіх підтримати.

Переходимо до прийняття рішення. Перше голосування буде – повернення, а потім – за основу. Отже, кожен зараз має бути на робочому місці. Прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Не виходіть з залу, Паламарчук! Не виходіть з залу! Поверніть Паламарчука в зал. Отже, перше голосування – повернення. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами (№ 8205). За повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Кожен голос! Голосуємо. Підтримуємо. За повернення.

За-209 Будь ласка, заходіть в зал. Я поставлю ще раз. Я по фракціях зачитаю. "Блок Петра Порошенка" – 72, "Народний фронт" –

позафракційні – 31. Позафракційні сьогодні дають приклад, як можна і треба голосувати. Я прошу всіх максимально змобілізуватися. Я прошу запросити в зал тих, кого нема поруч. Подивіться, кого нема поруч, запросіть в зал. Отже, зараз я ще раз поставлю за повернення. Не виходіть з залу! Навпаки, заходіть в зал. Отже, готові? Можемо? Будь ласка, приготувалися. Перше голосування за повернення до проекту Закону про заручників (8205). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос має вагу. Кожен голос має значення, тому уважно голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо! Пане Олег, голосуєм. Голосуєм за повернення. Прошу підтримати, голосуємо. За українських заручників, за підтримку українських політв'язнів. За-213 Нехай ніхто зараз не виходить з залу. Це буде зрада національних інтересів, українських політв'язнів, якщо хтось вийде з залу. Я прошу усіх подивитися, кого нема поруч, запросити в зал.

якщо є зв'язок і чути мої слова в їдальні, я прошу тих, хто є в їдальні, зайти в зал. Можна назвати по прізвищах, але я не хочу вас ображати. Я хочу, щоб ви повернулися в зал і працювали. В ці хвилини, коли вирішується доля законів, які стосуються українських політв'язнів, я прошу всіх з кулуарів і з буфету зайти в зал. Отже, прошу приготуватись до голосування. нас лишається менше і менше часу, друзі, на великий перелік законів, які є. І вальяжно деякі депутати заходять у зал. Робота вже має тривати півгодини. Що ж ви робите? Отже, прошу всіх приготуватись до голосування, зайти в зал. Юра, не виходь, Береза, повернись. Поверніть Березу в зал. Він пішов кликати інших, я знаю. Отже, прошу зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Прошу всіх з лож повернутися в зал і приготуватися до прийняття рішення. Отже, перше голосування: повернення до Закону про українських політв'язнів, про заручників. Я прошу всіх бути на робочих місцях і проголосувати. Я прошу підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону про заручників і українських політв'язнів. Я прошу кожного проголосувати за повернення. Добре. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо, прошу підтримати. Артур, голосуємо! Прошу підтримати за повернення. Кожен голос, голосуємо.

За-203 Хто віднімає голоси по питанню заручників. По фракціях, будь ласка:

Від того українські політв'язні не винні. Вони чекають нашої підтримки. "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 18, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 3, партія "Відродження" – 3. Я прошу, колеги, всіх зайти в зал і підтримати. Прошу бути всіх в залі і підтримати. Я нагадую, у нас попереду ряд інших важливих законів. Ми втрачаємо хвилину за хвилиною. Отже, прошу приготуватись до голосування, всіх зайняти робочі місця. Давайте зараз не сваритись, а підтримувати, підтримувати тих людей, які в нелюдських умовах зараз перебувають по тюрмах і на окупованих територіях, і в Російській Федерації, країні-агресорі. Їхні родини сьогодні слідкують за нашим голосуванням, вони очікують рішення від нас. Я прошу, колеги, всіх приготуватись до голосування і підтримати повернення до проекту Закону про українських політв'язнів (8205). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати за повернення. Голосуємо. Кожен голос, уважно, голосуємо. Голосуємо за повернення.

Я даю ще хвилину усім зайти в зал. Подивіться, кого немає, і запросіть в зал. Я прошу усіх прибути на засідання.

прошу всіх прибути в зал. Колеги, у мене теж не безконечні сили і енергія. Допоможіть, голови фракцій, подивитись, кого немає, всіх запросити в зал. Прошу всіх підтримати. Це не є питання політики. Це питання підтримки наших громадян, які сьогодні знаходяться по тюрмах. Я прошу всіх зайти в зал. Подивитись, кого нема, запросити в зал. Прошу всіх, заходимо в зал. Я ставлю на голосування першу пропозицію: повернутись до розгляду проекту Закону про заручників, про українських політв'язнів. Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення. Кожен голос прошу підтримати. І прошу справді підтримати. Голосуємо, підтримуємо.

Не виходіть із залу. Колеги, бракує 13 голосів. Ми не можемо "завалити" заручників. Давайте збирати голоси. Будь ласка, 30 секунд. 13:14:18 ГЕРАЩЕНКО І.В. Друзі! Ну, от, уявіть собі маму Саші Кольченка, яка не може купити квитку до Сибіру, провідати свого сина. Уявіть собі родину Олега Сенцова, який так само повинен отримати… У нього день народження 13 липня. Ну, невже немає совісті в цьому парламенті підтримати родини заручників і самих заручників, політв'язнів?! Я дуже прошу, це гуманітарне питання, це справа нашої честі і совісті. За цим голосуванням зараз уважно слідкують громадські активісти, родини наших військовополонених моряків. Вибачте, будь ласка, якщо сьогодні Росія їх не відпускає, то наша задача підтримати родини. Я закликаю, я прошу колег повернутись до сесійної зали і дати зараз 226 голосів. Ми не можемо це не проголосувати! Будь ласка. Це наш обов'язок. Це наш борг. Це наш дембельский акорд хороший має бути. Будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу всіх підтримати. Це лишень за основу. Якщо до нього є застереження, можна буде… Не виходіть із залу! Не виходіть із залу! Я прошу зараз. Я прошу всіх зайти в зал. Це велика підлість виходити із залу під час голосування. Я не знаю, які можуть бути більш важливі справи під час голосування за Закон про заручників і політв'язнів. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу приготуватись до голосування. І прошу всіх зараз підтримати, всіх, що є в залі, підтримати. Пане Ігорю, велике прохання підтримати. Так, велике прохання підтримати. Це за основу. Велике прохання. Колеги, отже, отже, голосуємо, так, готові? Перше голосування. Я прошу підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону про заручників і про українських політв'язнів (8205). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос. Уважно! Голосуємо! Підтримуємо, колеги. Кожен голос. Я прошу уважно і відповідально всіх підтримати. Голосуємо! Підтримуємо! Всі, хто в залі, підтримайте колеги. Ми маємо шанс. Прошу підтримати. Голосуємо.

Отже, зараз ми вийдемо на позитивне голосування, 4 голоси. Я прошу усіх приготуватись до голосування. Я прошу зараз зайняти робочі місця, кожен голос має значення. Я прошу усіх, хто є в залі, підтримати. Я прошу усіх бути на робочому місці. Зараз ми зможемо прийняти позитивне рішення. Отже, я прошу підтримати всіх пропозицію повернутись до проекту Закону про заручників і проукраїнських політв'язнів. Я прошу всіх підтримати. Я прошу проголосувати. Бути уважними. Кожен голос. Голосуємо. Підтримуємо. Підтримуємо, колеги. Голосуємо за повернення. Прошу проголосувати. Голосуємо. Повернулися, колеги. Хтось помилково жовтою голосував. Тепер, колеги, ставлю проект Закону 8205 про заручників і українських політв'язнів за основу, за основу. Прошу проголосувати, колеги. Уважно. Підтримайте за основу. Голосуємо. Підтримаємо українських політв'язнів. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Підтримуємо.

Я прошу бути всіх на робочих місцях, зараз буде включення в порядок денний сесії. Але перед тим я хочу зачитати звернення, яке було від "Блоку Петра Порошенка", що відповідно до статті 6, 34 Регламенту Верховної Ради України я ставлю на голосування пропозицію про необхідність присутності сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України та заслуховування керівництва Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Прошу народних депутатів підтримати і запросити сьогодні після обіду Фещук Уляну Юріївну. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Підтримуємо. Це була загальна вимога – почути про ситуацію на нашому теле- і радіопросторі.

Пропоную включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу відновлення повноважень делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи (10435). Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації (8494). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації. Про прозорість медіаринку. Прошу голосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо, підтримуємо 6762. Рішення не прийнято. Наступний. 10405: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів. Прошу підтримати включення у порядок денний сесії для прийняття рішення 10405. Прошу проголосувати і підтримати. Голосуємо. За-215 Рішення не прийнято. Наступний. 10357: проект Закону про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами. Дуже короткий простий закон. Прошу підтримати включення у порядок денний сесії для прийняття рішення 10357. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Рішення прийнято. Наступний: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо збільшення видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі". Шахтарі. Підтримаємо шахтарів. Включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Підтримаємо шахтарів. Голосуємо. Включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо!

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо системи державного управління у книговидавничій сфері. 10354. Включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Рішення не прийнято. І заключний. 10231: проект Закону про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо фінансування забезпечення окремих програм та закладів охорони здоров'я. Включення у порядок денний сесії. Прошу підтримати.

Рішення не прийнято. Колеги, в нас ПАРЄ і шахтарі були близькі до прийняття рішення. Я прошу... І електромобілі, я прошу всіх змобілізуватися, зайти в зал, не дорахували кілька голосів. Отже, запросіть всіх в зал, зайдіть в зал. Пане Олександр, підтримайте шахтарів, верніться в зал. Отже, зараз ПАРЄ, шахтарі і електромобілі. Приготуватися, змобілізуватися і зайняти робочі місця. Отже, перший, я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу відновлення російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи. Прошу усіх підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Одноголосно підтримуємо, голосуємо. Всі члени делегації підтримують. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо.

ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів Кілька голосів бракувало, прошу підтримати включення в порядок денний сесії для розгляду, прошу підтримати, голосуємо. Підтримуємо електромобілі – реформи і прогрес. Підтримали. І, колеги, шахтарі, підтримаємо шахтарів. Прошу всіх всіх змобілізуватися для підтримки українських шахтарів. Законопроект Бондаря Михайла Леонтійовича, я прошу всіх підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 10307. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії для розгляду зараз. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. Підтримуємо, колеги, одностайно. Голосуємо. За-211 Зараз, колеги, пройдемо Ізраїль і потім ще раз спробуємо повернутись. Отже, колеги, зараз наступне питання в порядку денному це питання… Повернемось зараз, після ратифікації. Зараз, колеги, ми будемо йти дуже швидко і динамічно. Прошу нікого не виходити з залу. Не мене закликати повернутись, а закликати тих депутатів, кого нема в залі. У нас є ще 5 хвилин. Отже, пішли швидко і динамічно. Переходимо: проект Закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. Я запрошую до слова Гопко Ганну Миколаївну. І відразу голосуємо. Прошу всіх змобілізуватись максимально. Будь ласка, пані Ганна, 3 хвилини. Ні, увага! За скорочену процедуру. Прошу підтримати скорочену процедуру. Прошу голосувати. Голосуємо. Проголосували. Будь ласка, Ганна Гопко, одна хвилина. І голосуємо. Будь ласка, пані Ганна. Доброго дня, шановні українці! Я хотіла вам сказати, що Ізраїль залишається для України одним з ключових партнерів на Близькому Сході. І нам дуже важливо сьогодні підтримати, зокрема, цю ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль, адже вона створює дуже хороші умови взаємні для лібералізації торгівлі між українськими і ізраїльськими товарами. І тому я хотіла б сказати перше. Ми вже зараз маємо позитивні тенденції протягом останніх років, коли обсяги торгівлі між Україною і Ізраїлем зростають. Також парламент цього скликання ратифікував Угоду про зону вільної торгівлі між Канадою, і є Угода про зону вільною торгівлі між Європейським Союзом. Це все наше з вами стратегічне завдання – переорієнтувати експорт на нові ринки збуту, зважаючи на те, що саме Російська Федерація ще в 2013 році розпочала свою гібридну війну проти України через торгівельну блокаду. Я також сподіваюсь, що це посилить нашу співпрацю. І також я вірю, що одного дня Ізраїль визнає Голодомор геноцидом, і це буде також ще одним знаком посилення нашої співпраці. 30 секунд, будь ласка. Колеги, два – за, два – проти – по одній хвилині. По одній хвилині: два – за, два – проти. Будь ласка. Але тільки ті, що записалися, тільки чотири виступи, більше не буде. І прошу збирати, запрошувати людей. Будь ласка, два – за, два – проти. По одній хвилині. Будь ласка, Артур Герасимов, одна хвилина. Шановний Андрій Володимировичу! Шановні колеги! Шановні українці! Хотів би нагадати, що ця угода була підписана Президентом України Петром Порошенком під час візиту до Ізраїлю, і я б хотів сказати, що сьогодні український парламент, я закликаю всіх об'єднатися і ратифікувати її сьогодні обов'язково. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, учора я разом із своїми колегами Георгієм Логвинським і Андрієм Лозовим мав чудові зустрічі в Єрусалимі з Прем’єр-міністром Ізраїлю і із спікером ізраїльського Кнесету. Ми обговорили ряд важливих для взаємного розвитку двох країн питань. Одне із них, це питання ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі. Також сьогодні в Україні перебуває міністр внутрішніх справ Ізраїлю разом із керівником міграційної служби для того, щоб ми нарешті домоглися, щоб громадян України годинами не тримали і не принижували під час перевірок, коли вони приїжджають в Ізраїль. Ізраїль – це приклад для України, як треба боронити свою незалежність, ставати навіть в умовах війни сильними, не продаючи землю, розвивати сільське господарство, високі технології, медицину і військово-технічне співробітництво. Потенціал наших стосунків невичерпний, його треба значно поглиблювати, щоб від цього вигравав і український народ, і наші взаємні стосунки. Від "Народного фронту" Максим Бурбак. І через 2 хвилини голосування. Логвинський, будь ласка, одна хвилина. Потім одна хвилина – Долженков. І голосуємо. За 2 хвилини прошу всіх прийти в зал. Будь ласка. Шановні друзі, я хотів би сказати, що це не просто угода. Це наш заклик до братського народу, який нас підтримує, щоб ми могли об'єднатись економічно, могли найти спільну діяльність, військову діяльність, туристичну діяльність. Саме тому я як голова групи міжпарламентських зв'язків з державою Ізраїль, і ми пишаємося, що українська група найбільша в світі, найефективніша в світі за інформацією кнесету. Тому ми зобов'язані підтримати, ми зобов'язані показати і навчити світ Ізраїлю, як розбудовувати країну під час війни, як бути гідними, коли самий найкращий сусід – це море, як це в Ізраїлі. Тому ми зобов'язані це зробити і далі кроками піти далі для того, щоб наші країни були дружніми, наші країни могли підтримати друг друга і знати про те, що наша діяльність залежить тільки від нас. Тому, шановні колеги, дуже всіх прошу, підтримайте ратифікацію, підтримайте братську державу Ізраїль і підтримайте Україну. Дякую.

Цей законопроект спрямований не тільки на покращення економічних взаємовідносин з Ізраїлем і Україною. Цей законопроект, на жаль, містить і політичну складову. Ми проти політики в налагодженні економічних взаємовідносин між країнами. Відповідно якщо буде проголосовано лише за текст міжнародної угоди без будь-яких зауважень, які містять політичну складову, ми будемо це підтримувати. Адже ми усвідомлюємо, що ратифікація Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем – це вкрай важливі речі для української економіки. Натомість ми розуміємо, що такі речі як економічне співробітництво не повинні залежати від політичної волі та політичних уподобань тимчасової вже не існуючої коаліції, яка, нагнітаючи істерію щодо агресорів,

запровадження вільної торгівлі з Державою Ізраїлем без будь-яких зауважень, які містяться в абзаці другому цього законопроекту. Лише з цим формулюванням ми підтримуємо конче необхідний законопроект щодо налагодження економічних взаємовідносин. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Займаємо робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль (№ 0223) за пропозицією комітету в цілому. Прошу усіх проголосувати. Прошу усіх підтримати, колеги. Отже, голосуємо. Підтримуємо ратифікацію. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос, голосуємо. Не встигли. Не встигли, зараз я повернуся. Будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Прошу приготуватись і зайти в зал. і позафракційні – 34. Отже, прошу приготуватись, кожен голос. Прошу проголосувати. Перше голосування буде повернення. Я прошу проголосувати за повернення, за повернення до проекту Закону про ратифікацію угоди (0223). Прошу підтримати повернення. Прошу зайти усіх в зал. Прошу підтримати, повернення. Голосуємо. Голосуємо за повернення.

я прошу всіх зайняти робочі місця. Чотири голоси, чотири голоси! Отже, голови фракцій, допоможіть зібрати депутатів. Перше голосування за повернення. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до ратифікації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо.

Закон прийнято. 230 – за. Колеги, ще ставлю раз пропозицію включити в порядок денний проект Постанови про Заяву Верховної Ради України по ПАРЄ. Я ще раз поставлю ПАРЄ включення в порядок денний сесії для прийняття рішення, Заяву до ПАРЄ. Прошу всіх уважно голосувати Прошу підтримати. Голосуємо. За-216 Наступне – шахтарі. Ставлю на голосування проект Закону про Державний бюджет України щодо збільшення видатків за бюджетною програмою по вугільній галузі (10307). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати шахтарів. Голосуємо. Хлопці, шахтарі, підтримуєте? За-204 Рішення не прийнято. Колеги, тепер увага! Я хочу перед тим, як перейти до електромобілів, перед тим, як перейти до сонячної електроенергії, я хочу поставити наступні проекти законів на сигнальне рейтингове голосування. Отже, наступний проект закону це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) (10181). Сержантський склад. Закон необхідний для нашої інтеграції в НАТО. Рейтингове голосування. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. Рейтингове голосування. За-209 Наступний – 10244-1. Проект Закону про військове капеланство. Рейтингове голосування. Прошу голосувати.

Секундочку. Ще раз рейтингове по сержантському складу 10181. Рейтингове голосування. Це наша велика реформа, армійська велика реформа. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Рейтингове. Сержантський склад (10181) голосуємо.

Отже, друзі, я зараз говорю вичерпний перелік. Зараз ми включили електромобілі, сонячну енергію, Гандзюк (доповідь комісії). У нас є 20 хвилин, і тому ми будемо працювати швидко і ефективно. Ми переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів (10405). Перше голосування: прошу

Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді Рябчина Олексія Михайловича. 13:43:11 РЯБЧИН О.М. Шановні колеги, законопроект про електромобілі підтриманий і підписаний всіма політичними силами: БПП, "Народний фронт", "Батьківщина", Радикали, "Опозиційний блок", "Самопоміч", група "Відродження", група "Воля народу". Він дуже простий і він дає запровадити "зелені" номери для електрокарів, врегулювати питання обладнання місць для паркування, зарядки електромобілів та питання безперешкодного доступу електрокарів до зарядних станцій. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, але куди ви виходити з залу, колеги? Колеги, я прошу всіх повернутися в зал. А куди всі пішли?

я не розумію, чому не можна потерпіти 10 хвилин? 10 хвилин. Я прошу всіх запросити назад в зал. Я пропоную краще переходити до голосування і повертатись, це буде правильніше. Отже, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів (10405). Дуже простий, прогресивний, реформаторський закон. Я прошу всіх підтримати пропозицію комітету прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо. Прошу підтримати, голосуємо. Всіх, хто є в залі, прошу проголосувати. По фракціях, будь ласка. Не встигли, будемо повертатись. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 68, "Народний фронт" – 45, "Опозиційний блок" – 3, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 3, позафракційні – 33. Я не розумію, чому можна бути проти цього закону. Я прошу усіх запросити в зал. Прошу голів фракцій запросити народних депутатів в зал і прошу усіх підтримати, колеги. Усіх, хто є в залі, прошу підтримати. Отже, прошу приготуватись до голосування. Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів (10405). Я прошу усіх, хто є в залі, підтримати і проголосувати. Спочатку за повернення. Голосуємо за повернення, підтримуємо. Кожен голос. Прошу підтримати, прошу проголосувати за. За-206 Я бачу, не встигли. Є достатньо голосів. Просто треба в зал повернути народних депутатів. Я прошу секретаріат Верховної Ради повідомити всім, що йде голосування. Я прошу показати по фракціях.

"Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 4 і позафракційні – 34. 34 – позафракційні. Отже, прошу всіх приготуватися до голосування, прошу зайняти робочі місця.

В нас ще є сонячні батареї і звіт комісії по Гандзюк. Я прошу всіх зайняти робочі місця. І на це все в нас 15 хвилин. Зараз треба швидко ефективно проголосувати. перше голосування – повернутися до проекту Закону 10405 – доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів. Прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення. Голосуємо! Підтримуємо, друзі, підтримуємо. Голосуємо! Кожен голос.

"Блок Петра Порошенка" – 78, "Народний фронт" – 47, "Опозиційний блок" – 4, "Самопоміч" – 18, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 12,

Я не можу дати одній людині, я змушений дати п'ятьом людям, сімом відразу, у нас 10 хвилин на три закони. Отже, прошу приготуватися до голосування. Прошу зайняти робочої місця. Заходіть в зал. Отже, прошу приготуватися і зайняти робочі місця. готові, всі на місцях? Рябчин вийшов кликати народних депутатів, почекаємо ще 10 секунди, і в той час, будь ласка, всі займайте робочі міста.

голосуємо за повернення до проекту Закону 10405 про підтримку власників електромобілів, голосуємо за повернення, підтримуємо, колеги, кожен голос. Іра, поверніться. Голосуємо. Іра, я прошу повернутися. Прошу проголосувати за повернення, голосуємо, повертаємося, підтримуємо. Увага! Голосуємо, голосуємо.

Зараз, колеги, не виходіть, пане Віктор, не виходіть. Я зараз ще раз поставлю, зайшло кілька депутатів. Отже, 4 народних депутати. Я прошу приготуватися до голосування. Пане Віктор, прошу вас підтримати. Голосуємо, все, зараз голосуємо. Отже, я прошу всіх бути на місцях. Я прошу підтримати повернення до проекту Закону 10405. Микола, я дуже прошу проголосувати. Отже, за повернення 10405. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За повернення голосуємо, за повернення. Повернулися. Ставлю проект Закону 10405 в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Кожен голос! Прошу підтримати, голосувати. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо за електромобілі, підтримуємо. Не встиг, бач! Колеги, знову, увага, всі будьте на робочих місцях. Один голос! Ви стояли в ложі. Це нечесно і підло! Отже, перше голосування – повернення до проекту Закону 10405. Прошу всіх бути на робочих місцях. Голосуємо повернення. Голосуємо. Голосуємо уважно! Кожен голосуємо уважно! Повернення. Голосуємо. Уважно! Повернулись. Тепер проект Закону 10405 – за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Голосуємо. Підтримуємо. Підтримуємо. Кожен голос! Уважно! Голосуємо, підтримуємо. За-233 Закон прийнятий. Наступний: проект Закону "Про альтернативні джерела енергії" Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. І не виходіть з залу, не виходіть, не виходіть! За скорочену голосуємо. Запрошую до доповіді Домбровського Олександра Георгійовича. Через одну хвилину голосування. Прошу усіх зайти в зал.

на землю, тобто ми знімаємо норму і дозволяємо домогосподарствам будувати малі сонячні станції на землі. Це норма, яка діяла до прийняття закону. Прошу всіх підтримати. Комітет рекомендує прийняти в цілому і за основу. Прошу всіх колег підтримати. Дуже дякую. дуже простий закон, який виправляє помилку, яку ми допустили. Тому я прошу всіх бути в залі під час цього голосування. І прошу всіх підтримати і проголосувати. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 9–1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами (10357) за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу всіх проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримаємо, колеги. Голосуємо, підтримаємо.

і ми переходимо… Зараз я ще раз… Увага! Я ще раз поставлю. Я нагадую, зараз звіт комісії по Гандзюк. Але я ще раз поставлю пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення наше звернення по ПАРЄ Я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 10435. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

рейтингове голосування по проекту Закону про режим спільного транзиту (9532). Рейтингове голосування. Прошу голосувати, хто підтримує. Голосуємо рейтингове про спільний транзит. Вимагають від мене народні депутати, голосуємо. Отже, ми бачимо ситуацію. Отже, колеги, ми переходимо до розгляду звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів І я прошу, колеги, проголосувати за скорочену процедуру. В нас лишається 15 хвилин, я продовжую сесію на 15 хвилин. Прошу підтримати за скорочену процедуру. Голосуємо, підтримуємо за скорочену. Голосуємо. Я запрошую до виступу голову Тимчасової слідчої комісії Березу Борислава Юхимовича. Прошу дуже коротко, і відразу голосуємо, колеги. І відразу голосуємо. Не виходьте з залу, не виходьте, всі в залі, повернутися в зал усім. Будь ласка, Береза Борислав Юхимович. За період роботи Тимчасової слідчої комісії проведено 18 засідань. 15 засідань відбулося в залі засідань Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції і по одному – в місті Херсоні, в місті Одесі та місті Харкові. Робота комісії проходила виключно публічно. Комісія у складі 19 народних депутатів України прийшла до наступних висновків. Шановні колеги, я вибачаюсь, я розумію, що вам всім, мабуть, не дуже цікаво, але це питання вбитої Катерини Гандзюк! Поки ви тут галас піднімаєте, може почуєте трошечки? Може про щось інше поговорите? Ще раз повторюю, питання вбитої Катерини Гандзюк, нападів на громадських активістів! Це ті люди, які привели вас сюди в парламент! Трохи поваги до них. Необхідно продовжити здійснення контролю за досудовими розслідуваннями щодо вбивства Катерини Гандзюк через невстановлення органами досудового слідства замовників вбивства, щодо умисного вбивства Олешка. Слідство триває, але результатів наразі немає. На жаль, і досі суспільство та народні депутати не почули прізвища замовників вбивства Катерини Гандзюк. Але ми всі чекаємо про це. Констатовано невстановлення осіб, які замовили напад на Устименко та Михайлика. Комісія встановила, що на Стерненка Сергія здійснено серію нападів, за фактом яких було відкрито кримінальне провадження. Замовників та організаторів нападу на Стерненка не встановлено. З виконавців злочину про підозру повідомлено лише одній особі. По справам Стерненка порушені строки досудового розслідування. На жаль, комісія визнає, що напади в Одесі на Стерненка, Устименка та інших мають системний характер. Тому ми хочемо звернутися до правоохоронних органів, щоб вони приділили увагу саме всьому, що… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ще 2 хвилин і потім голосуємо. Будь ласка, за 2 хвилини прошу всіх бути в сесійному залі. Прошу всіх голів фракцій змобілізувати народних депутатів. Будь ласка. Комісія наголошує на факті неодноразового закриття слідчими органами кримінального провадження, передбаченого за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України, потерпілого Лисичкіна. Комісією констатовано неналежний стан розслідування кримінального провадження за підозрою Сурженка у вчиненні кримінального правопорушення щодо потерпілої Макарової. Комісією встановлено, що по справі вбитого Самарського жодній особі підозру не повідомлено. Під час досудового розслідування перевіряються різні слідчі версії. Водночас порушені строки досудового розслідування. Комісія вважає за необхідне наголосити на тому, що наявні підстави вважають порушеними строки досудового розслідування у п'яти кримінальних провадженнях щодо нападів на громадських активістів. У комісії наявна інформація щодо ініціювання службових розслідувань у зв'язку із бездіяльністю правоохоронних органів під час проведення досудового розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях. Наразі комісії не відомі результати відповідних службових розслідувань, тому що їх не надали комісії і уникали будь-яких можливих варіантів надавати ту інформацію. Виявлені факти неодноразового та необґрунтованого закриття слідчими органами Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів. Це має системний характер! Комісія звертає увагу на необхідність суттєвої активізації зусиль правоохоронних органів щодо всебічного, повного та об'єктивного розслідування вищезгаданих кримінальних проваджень та якнайшвидшої передачі відповідних справ до судових органів в установленому порядку. Особисто я вважаю роботу правоохоронної системи щодо розслідування нападів на активістів незадовільною. Громадські активісти, які досягають успіху в боротьбі з корупцією та злочинністю, є незахищеними. І напади на них в переважній більшості розслідуються неналежним чином. ми повинні визнати, що громадські активісти потребують захисту від правоохоронних органів та нас, депутатів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, дякую за роботу комісії. Ми переходимо до прийняття рішення. Зараз я прошу всіх запросити депутатів в зал. Я прошу всіх голів фракцій зайти в зал для прийняття рішення. Всіх, хто зараз виходив, я прошу зайти в зал. Я прошу, Миколо, Миколо! Будь ласка, усі, прошу, це питання честі – проголосувати за звіт комісії. Прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Подивіться, кого немає. Отже, я ставлю на голосування звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Проект Постанови 10397. підтримати. Прошу голосувати. Вікторе, голосуємо, підтримуємо. Голосуємо, колеги, звіт комісії. Голосуємо.

По фракціях, будь ласка. Прошу всіх заходити в зал. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 70, "Народний фронт" – 40, "Опозиційний блок" – 1, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 116, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 4, позафракційні, позафракційні… Покажіть, будь ласка. Я прошу всіх зайти в зал. 39 позафракційних. Я прошу, колеги, зараз запросити всіх у зал. Ми не можемо не пройти це голосування. Я прошу запросити всіх, хто є в кулуарах, у зал. Я прошу подивитись, кого зараз немає на робочому місці. Прошу усіх запросити в зал і не виходити зараз із залу. Передзвоніть, запросіть. Хто допоможе покликати з кулуарів? Отже… Заходимо, хлопці, заходимо, робота йде. Нагадую: у нас відразу о 14:15 починається позачергова сесія. Не виходіть із залу і підтримайте. Отже, я ставлю перше голосування за повернення. Прошу всіх приготуватись. Позаписуєте селфі потім, зараз будьте в залі. Перше голосування повернення за голосування Звіту Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати уважно всіх і відповідально. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Кожен голос. Голосуємо.

Хто червоною голосує, подивіться. Колеги, я прошу, бракує кілька голосів. Я прошу зайти в зал і бути на робочих місцях під час голосування. Отже, колеги, зараз ми вийдемо на позитивне голосування. Отже, голосуємо. Перше голосування – за повернення до голосування за звіт ТСК щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, Постанова 10397. Я прошу усіх підтримати і проголосувати. Голосуємо. Підтримуємо за повернення. Кожен голос. Голосуємо і підтримуємо. Підтримуємо, колеги. Підтримайте. Підтримайте. Голосуємо.

колеги, кілька голосів. Хтось утримався, очевидно помилково. Так не може бути, що ми цього не проголосуємо. Я прошу, прошу подивитися, кого немає поруч. Запросіть, подивіться, кого немає. Я попрошу когось, хто пройде по кулуарах, 30 секунд. Хто пройде по кулуарах? Президія голосує. В чому річ? Президія не голосує? Та ви що? Не спрацювала картка. Так. Отже, колеги, кого я можу попросити? Віктор, ні? Віктор. Добре. Будь ласка, займіть робочі місця. Не спрацювала картка в Геращенко. Отже, готові? Зайшли в зал. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за звіт тимчасової слідчої комісії щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Я прошу усіх бути на робочих місцях і проголосувати за повернення. Голосуємо. Віктор, голосуємо.

За-218 Хтось утримується в нас. Хлопці, хтось утримується. Будь ласка, прошу всіх підтримати. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" Заходіть, пане Руслан. "Народний фронт" – 46, "Опозиційний блок" – 7, "Самопоміч" – 18, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 3, позафракційні – 38. Я прошу всіх змобілізуватись. Я прошу, бракує 8 голосів. Я прошу всіх зайти в зал. Прошу Секретаріат повідомити по гучномовцю, щоб всі зайшли в зал. Прошу, хто утримався з наших, прошу підтримати, колеги. Отже, приготувались. Зараз маємо вийти на позитивне голосування. Максим, вийдемо на позитивне? Там хтось утримався помилково. Ну? Отже, прошу всіх бути на місцях. Я ставлю пропозицію повернутись до голосування за Звіт ТСК про напади на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. До цього питання прикута особлива увага сьогодні суспільства. Тому я прошу кожного. Антон! Антон! Верніться, Яценко, проголосуйте, підтримайте. Підтримайте, будь ласка. Антон Яценко, проголосуйте за ТСК по Каті Гандзюк. Прошу голосувати, прошу підтримати. За повернення, голосуємо. Підтримуємо. Кожен голос. Голосуємо. Уважно, відповідально. Повернулися. Ставлю на голосування Звіт Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, Постанова 10397. Прошу підтримати в цілому. Прошу голосувати. Кожен голос важливий. Дуже уважно, дуже відповідально. Голосуємо,

За-227 Звіт прийнято, колеги. Прошу, зараз, через 3 хвилини, буде позачергове засідання. Але в мене є вимога від ряду народних депутатів. В нас є проект закону, в якому нема жодної правки, він стоїть у порядку денному

проект Закону про режим спільного транзиту (9532). Нема жодної правки. Я ставлю на рейтингове голосування 9532: проект Закону про режим спільного транзиту. Рейтингове голосування, прошу голосувати.

Ну, друзі, ну, що ж я зроблю. Ну, 176! Колеги, я пропоную переходити до позачергової сесії. Але зараз… Зараз, колеги, зараз є заява від двох фракцій на виступ. Я зараз даю слово –3 хвилини. Потім о 14.15 я оголошу закриття ранкового засідання і оголошу реєстрацію позачергового. Тому нікуди не виходимо. Зараз

Шановні колеги, шановні українці! Попри все, я вважаю, найбільшим досягненням парламенту цього скликання є те, що саме цей парламент зберіг українську державність і українську Конституцію, бо ми не дали можливості внести зміни до Конституції з особливим статусом для окупованих територій. І це заслуга цього парламенту незалежно від того, хто як голосував. Однак, ми від попереднього скликання успадкували тяжку хворобу для держави. І ця тяжка хвороба – це є Закон про особливий статус для окупованих територій і Закон про амністію. Обидва ці рішення, вони порушують 26 статей Конституції, вони підривають наш державний лад, і метою цих законів є розвалити нашу державу зсередини. Я думаю, що ми всі свідомі, що склад наступного парламенту може бути набагато більше розташований і налаштований на співпрацю з Росією. І сьогодні багато хто з вас іде на вибори, декларуючи свою майбутню боротьбу із реваншем. Так от, в мене є пропозиція не словом, а ділом прошу підписатися під конституційним поданням про визнання неконституційними Закону про особливий статус для окупованих територій і Закону про амністію. Дякую за увагу.

Зареєстровано 280 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Отже, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України

комітету прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо,

Дякую.